Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koji se odnose na drugo čitanje ovog zakona. Amandman se sukladno poslovniku mogu podnositi do kraja rasprave, što je u skladu

Hvala. Odgovor izvolite.

drugo čitanja, P.Z.E. br. 339. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. koji je u vezi s čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koji se odnose na drugo čitanje ovog zakona. Amandman se sukladno poslovniku mogu podnositi do kraja rasprave, što je u skladu sa čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. S nama je predstavnik predlagatelja Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, pa ga pozivam za dodatno obrazloženje. Izvolite državni tajniče. zastupnice i zastupnici. Prijedlogom Zakona o lovstvu, uređuju se gospodarenje lovišta i divljači. Divljač predstavlja dobro interes za RH ima njezinu osobitu zaštitu. A ustanovljavanje lovišta, od interesa je za RH. Prijedlogom Zakona o lovstvu, za cilj je osigurati održivo gospodarenje lovištima i divljači. A sa druge strane otkloniti poteškoće i administrativne barijere, koje su uočene u primjeni važećeg zakona o lovstvu, prvenstvenog u dijelu koji se odnosi na preciziranje, zakonskih odredbi koje prepoznaju privatno vlasništvo prilikom ustanovljavanja privatnih lovišta, preciznim normativnim uređenjem vezano za probleme šteta od divljači i cjelovitih usklađivanjem normativnih odredbi, vezanih uz koncesije prava lova sa odredbama krovnog zakona kojim se uređuju koncesije. Cilj ovog zakona je osigurati održivo gospodarenje populacije divljači u njihovim staništima, na način i obujmu kojima se trajno unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka razlikost, te ispunjavanje gospodarske, turističke i rekreativne funkcije, te funkcije zaštite očuvanje biološke razlikovnosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači i divlje faune i flore. U odnosu na nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu u konačnom prijedlogu Zakona o lovstvu, nakon zaprimanih preporuka i primjedbi, te nakon dodatne analize nastupile su određene i razlike. Tako i u konačnom prijedlogu Zakona o lovstvu, sa popisa brisana vrsta veliki vranac. Predlagatelj zakona je predložio predloženim izmjenama i raspored sredstava prikupljenih od naknade za koncesije i zakupa prava lova, osigurao financijska sredstva za osiguravanje lovišta i financiranje predmetnih osiguranja, zaštitu i čuvanje državnih lovišta koje nisu pod ugovorom, naknade za štete od divljači u državnim lovištima koje nisu pod u govorom, provedbu natječaja za državna lovišta, promidžba informiranje iz područja lovstva, razvoj, opremanje, modernizaciju informatičkog sustava u lovstvu, unapređenje, razvoja lovstva i unapređenje lovnog gospodarenja. A u odnosu na nacrt prijedlogom zakona, konačnim prijedlogom propisano je kako je Hrvatski lovački savez, obavlja poslove provedbe projekte osiguranje šteta u lovištima, te ostale poslove koje su mu date kao javne ovlasti povjerenje samim ovim zakonom. U odnosu na nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu, sa konačnim prijedlogom dobna granica za ishođenje lovačke iskaznice umjesto sa 18 g. smanjenja je na 17 g i 6 mj. uz uvjet da osobe koje su mlađe od 18 g. a posjeduju lovačku iskaznicu, do ispunjenja dobne granice punoljetnosti, u lovu smiju sudjelovati samo uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika. U odnosu na nacrt prijedloga zakona, u konačnom prijedlogu, odredba koja se odnosila na dopuštanje skupnog lova krupne divljači bez pasa, izmijenjena je na način da je skupni lov krupne divljači zabranjen. A isto tako u odnosu odredbom koja je bila zabranjena loviti divljač na 300 m od granice naselja u nizini i prigorju, odnosno, 200 m od granice naselja u brdsko planinskom području, konačnim prijedlogom zakona, predmetna odredba je radi nužnosti sprječavanja šteta od divljači koje su učestale u predmetnim pojasima uz naselje izmijenjena je na način da je sada zabranjeno loviti divljač lovačkim oružjem 100 m od granice naselja osim u slučajevima kada se radi o naseljima sa više od 10000 st. u kojem slučaju se i dalje važe odredbe od zabrane lova lovačkim oružjem u pojasu od 300 odnosno 200 m. U konačnom prijedlogu zakona u odnosu na nacrt prijedloga zakona, nakon primjedbi vezanih uz odredbe kojem su vlasnici poljoprivrednih površina kao jedna od mjera sprječavanje šteta od divljači, propisane mogućnost učinkovitost određivanje dobara brisana riječ učinkovito, kako bi se izbjeglo tumačenje odredbi da je poljoprivredno površno nužno graditi sa sve 4 strane, čvrstom ogradom, kako bi se moglo ostvariti pravo na naknadu šteta. A isto tako izmijenjena je i odredba kojom se odnosi na to kako se ne nadoknađuje šteta manja od 5% vrijednosti poljoprivredne cjeline, na način da odredba sada propisuje kako se ne nadoknađuje šteta nastala na površini manjoj o 5% ukupne tehnološke cjeline, sukladno posebnom propisu. Također u konačnom prijedlogu zakona, u odnosu na prijedloga zakona, nastale su i određene razlike u posljedice potrebe dodatno nomotehničkih usklađivanja, odnosno, uočenih nejasnoća kao i kod izričaja pojedinih odredbi, a koje je bilo nužno izmijeniti odnosno, ispraviti. Isto tako u odnosu na nacrt prijedlog zakona, konačnim prijedlogom propisuje se kako se korisnici zemljišta na kojima je zabranjeno …/Govornik se ne razumije./… lovišta, u roku od …/Govornik se ne razumije./… godine dana donošenje Zakona moraju donijeti programe zaštite divljači za predmetne površine. Ovim prijedlogom zakona, dodatno se unapređuje mogućnost razvoja lovnog gospodarenja i zaštite divljači, razvoj lovnog turizma i rješenje rješavanje problema koje imaju korisnici prostora u odnosu na divljač i lovište, a jedinice lokalne područne regionalne samouprave proširuje se dio dosadašnjih nadležnosti, odnosno, omogućava se provedba dijela poslova vezanih uz gospodarenja lovištima a koje su važećim zakonom isključivo bile u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, čime se između ostalog ubrzava postupanje vezanih uz provedbe mjere nužnih za sprječavanje štete od divljači, zbog mogućnosti bržeg uvida i donošenjem mjera potrebnih za rješavanje nastalih šteta kako divljači tako i na divljači. Provedbom ovog zakona ne zahtjeva je osiguranje dodatnih sredstava u državnom proračunu RH već su sredstva za njegovu provedbu osigurana u okviru redovnih aktivnosti. Evo, hvala vam lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša 5 replika. Prvi je kolega Josip Križanić. Izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Ovim zakonom pokušalo se riješiti problem štita na osobnim automobilima i s 50% lovozakupnina i prebrojavanje šteta te nakon 3 godine iznalaženja najboljeg rješenja i to mi se čini OK. Međutim, veći je problem i dalje ostaju štete u poljoprivredi koje su enormne i koje se broje u desecima i stotinama milijuna kuna.

stvorili pravni okvir kako i na koji način ćemo osiguravati financijska sredstva za rješavanje jednog temeljnog problema svih onih koji danas dijele prostor a to su u velikoj naši poljoprivredni proizvođači na čijim površinama je i formirano odnosno osnovano lovište i kao i naši sugrađani koji učestvuju u prometu i tako time su izloženi velikim izloženi velikim rizicima. Mi smo sami zakonom propisali i osigurali financijska sredstva, to je 50% prihoda i propisali namjenu da ćemo s tim sredstvima financirati model osiguranja od svih šteta i rizika koje mogu biti u našim lovištima i na ne lovnim površinama, danas već možemo reći da smo uspostavili dobar model kroz pilot projekt osiguranja rizika od šteta na prometnicama

vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče Kraljičak. Zapravo i u prvom čitanju je bilo, ja ću to i sada ponoviti, bilo je vezano na onaj članak 59. stavak 4. a odnosio se za osposobljavanje lovnika koje provodi Hrvatski lovački savez. Dakle on će uz ovih 17 pučkih učilišta koje imaju odobrenje ministarstva, Ministarstva poljoprivrede a sada će to biti omogućeno Hrvatskom lovačkom savezu. Dakle oni će imati javne ovlasti za izdavanje i osposobljavanje lovnika. Ne znam je li vam poznata činjenica kako, s kojim kadrovima i na koji način će se to omogućiti Hrvatskom lovačkom savezu ako je već to i uglavljeno u zakonu u ovom Konačnom prijedlogu. I druga stvar za koju smo dobili i dosta primjedaba a to je vezano za članak 67 stavak 3 gdje se govori da Hrvatski lovački savez smije izdavati lovačku iskaznicu osobi koja je položila lovački ispit i navršila 17 godina i 6 mjeseci. Zašto 6 mjeseci? **Hajdaš Dončić, Evo, hvala na pitanju. 17 godina i 6 mjeseci je vezano i za Zakon o oružju, s time smo stvorili jednu praksu na razini RH da osoba koja je napunila17 godina i 6 mjeseci može dobiti lovačku iskaznicu. Oružje može nabaviti sa napunjenih 18 godina a ovih 6 mjeseci može biti u lovu samo uz nazočnost roditelja ili staratelja. A što se tiče samoga pojma lovnika, držimo da je lovnik jedna od najvažnijih osoba zaduženih za sigurnost lova i od njegove vještine i osposobljenosti uvelike ovisi sama sigurnost u lovu što nam je najvažnija stvar u samome lovu i provedbi cijele aktivnosti oko lovišta i Zakona o lovstvu. Držimo da Hrvatski lovački savez i do sada je imao provjerene i stručne komisije koje su davale dobre lovce,

kako se raspoređuju sredstva naknade za prava na lov. Budući da je tih sredstva bilo i po ovom, do sada, dakle i budući da su se ona i do sad raspoređivali i mene zanima koliko na razini godine dana je otprilike sredstva i koliko od toga se zaista koristi u namjenu koja je bila i bivšim zakonom definirana. Hvala lijepo. kolega, odgovor na repliku. **Kraljičak, Željko** Ukupni prihodi od prava lova na temelju zakupa i koncesija se kreću na razini oko 31 milijun kuna i svi lovoovlaštenici redovito plaćaju to su namjenska sredstva koja su zakonom propisana, sama namjena. I sva sredstva koja su se do sada koristila na razini županija koja su bila oko 60% su nadzirale revizije unutar županija, naše informacije, da su informacije pozitivne, da su to trošili u skladu sa propisima a ovaj dio koji je vezan za dosadašnje prihode Ministarstva poljoprivrede je bilo samo 10% i on se ustvari provodio u skladu sa predviđenim

ni u ovom zakonu koji je u odnosu na poljoprivredu kao Zakon o lovstvu najgori zakon što sam ga ja vidio i gori je od onoga puno više. Ni u ovom zakonu se ne navodi tko je vlasnik divljači. Kaže divljač je dobra od interesa za RH i ima njezinu osobitu zaštitu. Divljač nema vlasnika izgleda u RH. Zašto nismo to definirali zakonom i nema obaveze lovoovlaštenicima da se osiguraju lovišta. Tko će i kako plaćati štete koje se i sada ne plaćaju? A samim tajminzima oštećenika od tjedan dana za zahtjev od štete, mislim da to mnogi ljudi neće napraviti i da je sve namjerno napravljeno kako se ne bi plaćala šteta poljoprivrednicima koju oni imaju. A o ostatku ću kasnije u ovoj raspravi kluba zastupnika. **Hajdaš Odgovor izvolite državni tajniče. **Kraljičak, Željko** Evo hvala na pitanju. Zasigurno da gospodine saborski zastupniče, vi jako dobro znate i okolnosti koliko sam čuo da ste i sam lovac i znate ustvari koliko je teško danas osigurati lovište u bilokojem osiguravajućem društvu u RH. Mi smo imali praksu kada je osiguranje lovišta bilo obvezni dokumentacije međutim danas imamo situaciju da osiguravajuće kuće ne žele osiguravati lovišta iz razloga što su rizici i isplate samih šteta daleko veće od samih premija koje mogu uplatiti lovoovlaštenici. I došli smo do situacije da bi jedna polica za jedno najmanje lovište već danas mogla biti između 100, 200, 300 ili 500 000 kuna što ne može se platiti iz članarine ili iz vrijednosti divljači kojom gospodare ta lovišta iz razloga što namet samo na jedno skupo vozilo koje košta 100 000 eura bi značilo popravak cijeloga auta ako je totalka, Hvala vam. I posljednja replika na vaše uvodno izlaganje, kolega Prelec, izvolite. Poštovani državni tajniče, puno ste govorili u ovom uvodnom obrazlaganju o štetama na poljoprivredi i na vozilu. Pa evo moje konkretno bi bilo pitanje, da li imate podatak koliko je u RH bilo ukupno štete na vozilima, znači koje su prouzročile životinje? Znači ukupno šteta, da li imate takav nekakav podatak. Hvala. **Hajdaš Nažalost, taj podatak vam ne može nitko dati, u RH se dosad nije na jedinstveni način radio popis šteta. Ono što je isplaćeno možda tijekom prošle ili pretprošle godine, nije samo vrijednost štete na automobilu nego i sudski troškovi, kamate i to nije realan pokazatelj. Ako pitate koji rizik, prošle godine smo imali prijavljeno 3890 štetnih događaja gdje je šteta milijunska ali držimo da to nisu svi događaji koji su vlasnici vozila prijavili, vjerojatno veći dio njih je i napustio mjesto samoga događaja i kao takvi nisu evidentirani ali pretpostavka da imamo negdje oko 6 do 7000 štetnih događaja vezanih naleta vozila nad divljači u RH. **Hajdaš Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Kolegica Jelkovac i kolega Panenić, ako ne onda otvaram raspravu, prva rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a o Konačnom prijedloga Zakona o lovstvu, kolega Tomislav Klarić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice, kolege zastupnici, štovani državni tajniče. Kad govorimo o bilokojem zakonu, naročito ovom zakonu koji se tiče lovstva, trebamo razumjeti da raspravljati o nečemu što zadire u čitav niz različitih interesa koji se tiču jednog određenog prostora. ovdje imamo kako je ovdje već spomenuto, i poljoprivrednike i lovačke udruge, imamo i jedinice lokalne samouprave, imamo čitav niz spleta okolnosti koji se tiču točno određenog prostora i o tome trebamo voditi računa. Ovom ističem iz razloga zato što upravo u npr. ovog zakona, moram reći i istaknuti da je upravo ovakav pristup donošenja zakona kroz rasprave iz prvog čitanja kroz uključenu javnost, primjer kako treba donositi zakone jer je upravo teško pomiriti sve te interese. Ono što je ključno u ovim izmjenama u ovom novom Zakonu o lovstvu, imamo jedan primjer u kojem smo vi često govorili, jedan već pomalo pomak prema decentralizaciji. U ovom slučaju i u ovom zakonu se određene ingerencije koje je do sad imala isključivo Ministarstvo, prepuštaju županijama. I to je dobro. Isto tako, imamo ono što definira i na neki način i starosnu dob lovca odnosno vrijeme odnosno godine u kojima on može polagati lovački ispit, dakle 17,5 g. a a do 17 g. svog života može prisustvovati lovu i lovnim aktivnostima unutar društva uz pisanu suglasnost roditelja. Kad govorimo o lovstvu, treba govorit o nečemu što nije od jučer, što nije od nekoliko desetljeća nego praktički na prostoru Hrvatske, traje u organiziranom načinu preko stotinu godina. Rezultat takvog pristup ovoj gospodarskoj tematici je upravo i brojno stanje divljač, njena struktura, zdravstveno stanje divljači, silni angažman lovaca, lovaca, lovačkih udruga Hrvatskog lovačkog saveza vezano od zaštite i od bjesnoće, od svinjske kuge, od svih onih bolesti koje na neki način zadiru u neki prostor. Na ovaj način govorim iz razloga jer često i povika na te članove lovačkih udruga koje vide samo sa onom puškom u lovištu kad se izvršava nekakav odstrel a ne vide sve drugo što te udruge i Hrvatski lovački savez poduzima upravo na očuvanju i staništa divljači, na očuvanju brojnog stanja i na provedbi onoga što je zakon nametnuo. Dakle, lovno gospodarske osnove, osnovni dokument koje donosi svako lovačko društvo i dobro je da je u ovom zakonu davanje suglasnost na lovnu gospodarsku osnovu odnosno i definiranje granica lovišta, spalo u nadležnost županije. Nešto čime su se sve lovačke udruge bavile, nešto što je prouzročavalo štetu brojnim našom građanima a odnosi se na štetu od naleta divljači odnosno vozila na divljač, gdje su svi naši sudovi redom presuđivali sukladno Zakonu o obveznim odnosima da je odgovoran za štetu vlasnik opasne stvari, u ovom slučaju je sud predmnijevao da je divljač opasna stvar a ne vozilo ili vozač koji upravlja takvim vozilom i redovito su lovačka društva plaćala štetu a samim načinom osiguravanja od štete od divljači u startu su lovačke udruge krenule prema osiguravajućim kućama, premije su u tom trenutku bile vrlo male, nakon prve godine osiguravanja one su krenule, ne u 10, 20 ili 100%-tno povećanje već recimo primjer primjer i Udruge čiji sam ja član, prvo osiguravanje je bilo 5 tisuća kuna, već iduće godine poraslo na 18 tisuća kuna i onda tako redom dalje. Ovdje i Ministarstvo poljoprivrede uključilo i Ministarstvo prometa, ali i Hrvatski lovački savez i krenulo se suočiti direktno sa tim problem je to na neki način već sad, u ovom trenutku, za svaku pohvalu, i konačno cilj i moja želja osobna, to sam govorio i u prvom čitanju, je da se taj problem mora, naprosto mora riješiti kroz drugu zakonsku regulativu, a prilikom osiguravanja vozila prilikom registracijom. Smatram da tih kuna, 30 daje sigurnost i vlasniku vozila u ovakvim okolnostima, nije preveliki financijski teret, a rasterećuje brojne udruge koje su u ovom dijelu većina njih bile pred bankrotom, a neke su čak i u ogromnim minusima, budući da se najvećim dijelom financiraju iz članarina svoga članstva. Kao Klub podnijeti ćemo i jedan amandman na ovaj Prijedlog zakona, dakle, ništa što bi trebalo biti sporno, međutim, imali smo čitav niz udruga koje su uredno izvršavale sve svoje obveza, dakle, kroz zakup lovišta, kroz ispunjavanje obveza koje su proizlazile iz lovno-gospodarske osnove, tako da predlažemo da za te udruge koje su savjesno, odgovorno ispoštivale sve svoje ugovorne obveze, gospodarile lovištem na kvalitetan način, da im se u članku 37. iza stavka 8. doda stavak 9. koji bi glasio: „koncesionaru, a sada lovozakupniku koji uredno provodio, ispunjavao mjere i radnje propisane u Ugovoru o koncesiji, pravo lova, lovištu, koje prestaje ispunjavati uvjetom iz članku 35. stavka 1. ovog Zakona, nakon isteka Ugovora o koncesiji, pravo lovstva, može se pravo lova produljiti u skladu s odredbama članka U obrazloženju smo naveli o čemu se radi, ali mislim da je praktički svima jasno. Nešto što je izazivalo čitav niz prijepora, a odnosilo se i na stavljanje kormorana, da da li divljač ili ne, u ovom slučaju je bilo tu i smjernice Europske komisije za vrste koje mogu prouzročiti štete, da Ministarstvo zaštite okoliša može odrediti odstrelne kvote. Da se razumijemo, lovačke udruge niti lovci za ovakvu vrstu divljači, niti su zainteresirani niti na neki način su i do sada imali u lovnogospodarskim osnovama, međutim, shvaća se i podrazumijeva se da ova vrsta divljači nanosi velike štete ribnjacima i uzgajivačima obrtima, obrtima, tako da u ovom slučaju kroz zakon se nameče i to pitanje. Što se tiče nečega što isto tako treba pozdraviti u ovom Zakonu i dobro je da je Ministarstvo prihvatilo sugestije, ne samo Hrvatskog lovačkog saveza već i jedinica lokalne samouprave, a govori se o onoj famoznoj granici od 300 metara od naseljenog mjesta. Dakle, sve je veći pritisak građana, ali i jedinica lokalne samouprave i na lovačke udruge i na Ministarstvo unutarnjih poslova, budući da je činjenica da su ogromne površine Hrvatske, a nažalost i naša ruralna područja, sve nenaseljenije, poljoprivredne površine sve više obrasle makijom, kamenjarom, šumama, da je divljač došla već blizu naseljenih mjesta i u ovom slučaju i udrugama a i MUP-u u tom dijelu su bile vezane ruke. Primjer kod nas dolje u priobalju gdje divlja svinja sa mladunčadi je došla u dječji vrtić u centru Crikvenice, gdje medvjed kopa po kantama za smeće u turističkom središtu, tamo na potezu od Jadranova prema Kraljevici, gdje zalazi u naseljena mjesta poput Šmrike, Bakarca, harači po vinogradima, na neki način je taj pojas od tih 300 metara sprječavao bilo kakve aktivnosti u tom smjeru. Što se toga tiče, dakle, odluka sa 300 na 100 metara u naseljima do 10 tisuća stanovnika, to je ok, 250 do 300 preko 10 tisuća stanovnika. Ono što sam svjestan i ja, svjesni su vjerujem i svi u Ministarstvu, poseban problem koji će i dalje bez obzira na sam ovaj Zakon i dalje trebati na neki način se prema se prema njemu detaljnije prići je svakako štete koje nastaju u poljoprivredi, štete i odgovornosti i lovačkih udruga, ali i samih poljoprivrednika, štete u onom dijelu na neki način, koje mogu prouzročiti veće probleme i samim poljoprivrednicima, a u financijskom smislu udrugama. Dakle, cilj ovog zakona, ono što treba pozdraviti je poboljšanje svih onih stavaka koji su uočene u prethodnom zakonu, cilj je unaprijediti i gospodarenje divljači na prostoru čitave Republike Hrvatske, normirati ono što pripada lovačkim udrugama, Hrvatskom lovačkom savezu, jer željeli ili ne priznati, Hrvatski lovački savez je organizacija koja traje, organizacija koja okuplja na desetine tisuća članova, hijerarhija unutar svih tih je itekako razrađena od samoga starta, tako da sve što je odrađeno do sada kroz komunikaciju između Ministarstva Hrvatskog lovačkog saveza zainteresirani javnosti je hvale vrijedno. Evo Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj zakon i u privitku dajem i ovaj amandman Kluba zastupnika a vezan za članak 37. stavak 8. kojeg sam pročitao. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala kolegi Klariću. Slijedeći je kolega Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, kolega Prelec izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajničke sa suradnicama, pa evo pred nama je Zakon o lovstvu koji je još stariji od 2005. godine bio loš, definitivno mislim da i u Ministarstvu poljoprivrede se s tim slažu ali i svi lovci da je trebalo ga mijenjati i iskreno rečeno ja isto mislim da teško da ćemo donijeti Zakon o lovstvu di će svi biti zadovoljni. Teško da će biti zadovoljni lovci, da će biti zadovoljni poljoprivrednici, da će biti zadovoljni i zaštitari prirode i zaštitari životinja to je gotovo nemoguće, međutim naći dobru mjeru u tomu svemu skupa da imamo jedan zakon koji je bolji od onoga 2005. godine ja mislim da je to dobro. Evo kolega Klarić je govorio o nekim stvarima koje ja isto kao čelnik jedinice lokalne samouprave se slažem i puno ima dobrih stvari koje su u ovom zakonu obuhvaćene, prije svega evo kolega je govorio o tih 300 metara pa seli na 100 metara, mislim da to ide u dobrom smjeru ima puno dobrih stvari koje se u ovom zakonu dobro definiralo, međutim ima i neke stvari koje ću ja evo sad reći ono što s čim se ne slažem. Prije svega evo ova nova preraspodjela koja se promijenila vezano uz ova sredstva s time da se 10% sredstva za naknadu vlasnicima zemljišta smanjuje bilo je do sada 50% mislim da to nije dobro, a nije dobro iz razloga što evo člankom 31. stavkom 1. obezvređuje se vlasnici zemljišta bez pravo lova, dira se u ustavnom zajamčeno pravo vlasništva zemljišta jer ovaj zakon predviđa samo 10% povrata vlasnicima zemljišta. Ova sredstva je u većini slučajeva županija vraćala lovcima, lovačkim udrugama i na taj način je pomagala u sufinanciranju lovačkih udruga, mislim da je to bila jedna dobra stvar, međutim evo to se mijenja. Ako se predviđa ovim zakonom člankom 31. stavkom 5. točka 1. osiguravati lovišta od naleta divljači, tko će i na koji način osiguravati lovišta i zašto kada već mijenjamo zakon zbog usklađenja sa direktivom EU-u ne preuzmemo neke dobre prakse iz zemalja Europske unije kao što je i osiguranje od naleta na divljač preko polica obveznog auto osiguranja, zašto to ne radimo, a ne plaćati policu koja u razdoblju od 1.4.2018. do 31.12.2018. godine plaćena sredstvima poreznih obveznika u iznosu od cca 12 miliona kuna, a ukupna šteta od naleta na divljač RH u prosjeku godišnje iznosi oko 4 miliona kuna. Ja evo imam ove podatke, da li je to 4 miliona kuna pitao sam i državnog tajnika da li je to nešto više teško je to stvarno procijeniti ali evo imam podatke da je to cca 4 miliona kuna. Znači policu plaćamo 12 miliona kuna, a 4 miliona kuna su ukupne štete, evo ja ću se ispričati ako to nema veze sa nikakvom istinom, međutim od onih koji dosta znaju o lovstvu evo dobio sam takvu informaciju. Nemamo sredstava za osigurati pacijente od nesretnog slučaja u bolnici, a novcima poreznih obveznika plaćamo tako skupe police. Dalje, Croatia osiguranje je plaćeno polica od 12,5 miliona kuna ili 12 miliona kuna bez drugih ponuda, mislim da to isto nije transparentno nije dobro, jest da je Croatia osiguranje ja bi reko hrvatska tvrtka osiguravajuća međutim bez drugih ponuda mislim da to ipak nije transparentno i da nije dobro. I još jednu veliku zamjerku koju ću dati na ovaj zakon a to je u članku 59. točka 3. osposobljavanje lovnika provodi Hrvatski lovački savez. Ja mislim da se tu jako favorizira Hrvatski lovački savez, zašto mislim da ne bi to trebalo biti tako. Naime, pod pojmom lovnika u lovačkoj praksi podrazumijeva se osoba sa iznadprosječnom znanjem i iskustvom u lovstvu, obično je to riječ o starijim lovcima s dugogodišnjim lovačkim stažom na uzgoju i zaštiti lova i divljači. Točno da pojam lovnika nije nikada zaživio jer lovo ovlaštenici umjesto lovnika koriste lovočuvara ili neku drugu obrazovanu osobu člana lovo ovlaštenika. Lovničke poslove i zadaće u pravilu obavlja lovočuvar koji je ujedno znatno veće i složenija obrazovna kategorija od sustava lovstva nego sam lovnik, naposljetku lovočuvar je i stručno obrazovana osoba sa određenim iskustvom u teoriji napose u lovačkoj praksi te ga lovo ovlaštenik u redovitoj praksi koristi u svojstvu vođolova ili pak lovnika. Davati Hrvatskom lovačkom savezu udrugi građana osnovanoj po Zakonu o udrugama građana javne ovlasti, izdavanje lovačkih iskaznica, sada i lovničke iskaznice protivno je interesima hrvatske države, odnosno za lovstvo nadležnih državnih organa i tijela. Naime, sve te poslove i zadaće u bogatoj povijesti hrvatskog lovstva nekada su radile nadležne porezne vlasti kao nadležni kotarski organi državne vlasti, bez obzira na sustav državnog uređena u određenom povijesnom razdoblju. Hrvatskoj državi na taj način izmiče ogromna sredstva i slijevaju se u kasu jedne neprofitne udruge građana. Davati dodatne ovlasti Hrvatskom lovačkom savezu da osposobljavanjem lovnika koje provod HLS zarađuje dodatna sredstva u godišnjem proračunu od preko 20 miliona kuna koje udruga građana raspolaže s tim novcem, diskreditiraju sva prava i htjenje drugih lovačkih učilišta u RH među kojima je i HLS tek jedna od njih 17 učilišta s važećim odobrenjem Ministarstva prosvjete i Ministarstva poljoprivrede. Istaknut ću samo da je Hrvatski lovački savez imao prihod od 25 miliona kuna u 2015. godini od toga 8 miliona kuna je bilo dobiti. To su ogromna sredstva i ogromni interesi, na taj način se dezavuira temelji lokalne konkurencije i daje se privilegija samo jednoj pravnoj osobi koja osposobljava kadrove u lovstvu i provodi ih. Naime, HLS sa ovim zakonskim prijedlogom stavlja u bolji privilegirani položaj među svih tih 17 lovačkih učilišta na slobodnom lovačkom tržištu jer mu se zakonskim propisima bez utemeljenosti osiguravaju dodatna Naime sva Naime sva pučka učilišta u Hrvatskoj, dobile su kao i druge pravne osobe i licenciju dvaju nadležnih ministarstava. Doista nema pravne ni činjenične utemeljenje razloge, zbog čega bi jedino HNS obavljao obrazovanje lovnika, ako je jednako pravan i ako ima jednake uvjete u sustavu osposobljavanje kadrova u lovstvu pod uvjetima i na način koji je to određen Zakonom o lovstvu i pravilnikom o osposobljavanja kadrova u lovstvu. Nema opravdanog razloga, da rečena pučka otovrena učilišta osposobljavanja lovce. Imaj još toga. U opisu pojma lovnika još se navodi kako će on odgovarati za provođenje i organizaciju lova u lovištu, što je jako osjetljiva, ali i u isto vrijeme i opasna definicija, obzirom da postoji realna mogućnost nastreljenja, ranjavanja sudionika lovaca, pogoniča, stočara i poljoprivrednika. Čak i lovačka pasa s tragačkim posljedicama, pa i u slučaju savjesnog organiziranih lovačkih skupina. Tko bi dakle, bio odgovoran osoba u slučaju bilo kakve pogibeljne sudionika jednog ovakvog skupnog lova. Predsjednik? Inače po statutu odgovorna osoba, direktor tvrtke ili obrta? Lovoovlaštenik ili lovnik? I hoće li se i jedan školovani lovnik uopće prihvatiti tog važnog i odgovornog dijela, poslova i zadaća u organiziranju i provedbi skupnog lova, kada odgovara u slučaju nastrijela ili pogibelji sudionika skupnog lova. Postavlja se pitanje što je s lovačkim udrugama, koje nisu članice Hrvatskog lovačkog saveza i ne moraju biti? Da li će ih Hrvatski lovački savez ucjenjivati udruge kao i do sada, a imam ovdje jedan tekst u kojem Hrvatski lovački savez uvjetuje, evo, konkretno ću pročitati dopis Hrvatskog lovačkog saveza, veli, članicama Hrvatskog lovačkog saveza koji nisu platiti pripadajući dio za kolektivnu policu osiguranja od odgojnosti za štetu na motornim željezničkim vozilima, sklopljenu sa Croatia osiguranjem, uskraćuje se sljedeće i tu se navodi što se sve uskraćuje svim tim lovačkim društvima i županijskim lovačkim savezima. A onda mi damo Hrvatskom lovačkom savezu da kao što sam naveo u čl. 59. točka 4. osposobljavanje lovnika provodi HLS a lovnik je obvezan. mislimo da Hrvatski lovački savez neće ucjenjivati svako lovačko društvo koje neće plaćati članarinu ili raditi onako kako oni određuju. To su moje dvije konkretne, veće zamjerke na ovaj zakon, ja sam uputio i u proceduru amandman na ovaj zakon gdje se smanjuje onda mogućnosti da Hrvatski lovački savez ima ekskluzivu ja bi rekao u lovstvu i u ovom dijelu, jednom, sada ću pročitati ovaj amandman na čl. 12. predlažem da se izmjene od stavka 2. ovog članka otvoreno lovište može ustanoviti na otoku ili skupini otoka površinom većem od 500 hektara te na zemljište u vlasništvu pravne i fizičke osobe minimalnu površinu od 1000 hektara, uz suglasnost lovo ovlaštenika koje već ima ustanovljeno lovište na toj površini. Znači kada netko već ima ustanovljeno lovište, da on mora dati suglasnost, kako bi se to dalo nekome drugome. Ovo su neke konkretne stvari koje smo evo, uz svoj maksimalni angažman, ali i uz pomoć lovaca i ljudi koji se više razumiju u lovstvo od mene, ja nisam lovac, koji su mi tako evo dali, neke sugestije, kako bi ovaj zakon, u lovstvu bio bolji, išao u smjeru toga da imamo zadovoljne lovce i zadovoljne poljoprivrednike ali i zaštitare prirode i zaštitare životinja. Hvala lijepo. Hvala vama kolega. Sljedeća u raspravi je kolegica Anka Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, izvolite kolegice Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo potpredsjedničke Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je u drugom čitanju Zakon o lovstvu. Ovaj zakon, mi u Klubu GLAS-a i HSU-a smo promatrali možda mrvicu drugačije nego što je to uobičajeno, i treba ga promatrati u kontekstu zaštite okoliša i u kontekstu klimatskih promjena. Bez obzira što kada pročitate Zakon o lovstvu, svi čitamo tu lovljenje divljači, mi mislimo da se treba malo više fokusirati na onaj dio zakona koji govori o uzgoju, koji govori o zaštiti. Priroda apsolutno prepoznaje sve promijene koje jesu i koje su evidentno. Pogledajte kraj, listopada smo, pogledajte malo temperature, temperature su negdje oko 20 stupnjeva što i što i na kontinentu, što i na moru. I te temperature su apsolutno prije 10-tak g. bilo nezamislivo, već smo uoči dana mrtvih vodili računa, dal će nam se cvijeće na groblju smrznuti ili ne a temperature su 20 stupnjeva. Tome se priroda prilagođuje, kao što se prilagođuje priroda, prilagođuju su zapravo i životinje. Prema tome, zaista i kada je riječ o određenim direktivama EU, kada je riječ o pojedinom razmnožavanja životinja i povećanom količini istih o tome treba voditi računa i to je taj dio di mi u ovom zakonu čitamo način, na koji je uzgoj, na koji je zaštita, na koji se gospodaru lovištima i smatramo da na tome treba dati naglasak i veće trošenje sredstava koje se ubire za pravo lova i na način na koji se ta sredstva raspoređuju. Ja pritom moram reći da tamo kada su se projektirali i iza toga gradile autoceste, to nam je već uobičajeno, ali na autocesti imate one zelene mostove, koji su bili mostovi za divljač i mostovi za krupniju divljač, to je bilo prvenstveno ti mostovi koji su bili za medvjede. I medvjedi su, dakle, oni se opće zaštićeni, prate se njihovi putevi Europom kako idu i oni su jedna od prvih vrsta koji zapravo imaju migracije i pri tome se moram našaliti zasigurno će u ovom saboru, van konteksta ovog zakona, ali u konteksta nekih drugih zakona, biti govorenja o migrantskoj krizi za vrijeme kad je bio rat u Bosni, tada prvi koji su otišli iz Bosne od krupnih divljači su bili medvjedi. Ti medvjedi su, dio su završili u Hrvatskoj na taj način zaista poboljšali uopće tu porodicu medvjeda, ali glavnina njih je otišla u Švicarsku i Francusku. Otišlo je bez putovnice, otišlo je bez granica i tamo su zapravo u smislu ekologije napravili ozbiljan iskorak. Ali šalu na stranu, ovaj zakon u tom dijelu zaista treba gledati u kontekstu gospodarenja lovištima, treba gledati u kontekstu uzgoja, u kontekstu zaštite, u kontekstu uopće programa razvoja lovnog gospodarstva. Onu situaciju koju mi danas imamo, i oni koji se bave lovom i oni koji se bave zaštitom prirode i okoliša vide sljedeće, dakle, nama ljudi odlaze, poljoprivredne površine su zapuštene, poljoprivredne površine se pretvaraju prvo u šumarke, a kasnije se pretvaraju i u de de facto i u šume nakon dugog niza godina, tu dolazi nekakva nova divljač, dakle dolazi nekakve nove životinje i to mijenja sliku i o tome treba voditi računa i o tome kad se uopće definiraju lovišta i kad se definira sve ostalo treba voditi računa. Druga tema je tema o kojoj bi htjela, i u tom dijelu je zakon dao neke okvire, dao je neke elemente i da smo se na tome zaustavili mi bi rekli ok, imamo u Zakonu niz stvari i o tome izuzetno treba voditi računa, jer je pitanje trenutka, a to je dobra priča koju svi smo učili, koju svi govorimo o mungosima koji su bili kao jedna druga vrsta dovedena da riješe problem zmija na otocima, oni su se apsolutno razmnožili s tih otoka, otišli na kopno, a oni su i zaštićeni i sad tu dolazite u nekakav disbalans svega ostaloga. Druga tema je tema sanitarnog odstrela, koji je definiran ovim zakonom koji je definiran za pojedine otoke, definiran je za zračne luke i zaista ako imate ptice, teško će vam moći funkcionirati zračne luke i važno je da to bude kontrolirano da se to ne pretvori, znate uvijek je taj put do pakla popločen dobrim namjerama, uvijek se neke dobre namjere mogu izroditi u nešto drugo. Sljedeća tema je tema o kojoj treba reći i koja je ovdje ovim zakonom moramo biti korektni i reći, napravljen jedan mali pomak, a to je šteta od divljači i šteta na divljači. Dakle, imate dvostruku štetu, imate štetu koju divljač radi imate štetu koja je na divljači. Divljač definitivno radi štetu na poljoprivrednim usjevima, naravno, ali usko je vezano jedno s drugim, ako nemate dobro gospodarenje lovištima, ako nemate sve ono što trebate imati, onda naravno da vam je rezultat šteta koja je na poljoprivrednim usjevima, koja je i na, dakle, one tradicionalne štete koje su od vuka u prostorima gdje vuka imamo, dakle tu imate niz stvari koje jesu, ali jednako tako je i ta šteta na divljačima koja nastaje, i u prvom čitanju samo jako puno govorili o šteti u prometu koja nastaje, na šteti na usjevima i dolazimo do onog definiranja trenutka nastanka štete, to je zapravo ključni trenutak da se netko nakon pola godine ne sjeti da je imao neku štetu. I u tom dijelu, moram reći da bi mi u Klubu GLAS-a i HSU-a rekli, pa dobro napravljeni su pojedini iskoraci ali onda dolazimo do onih stvari u kojima to nije tako, a one stvari koje to nije tako uvijek kad dođete do pojedinih brojaka. S ove govornice nema nikog tko se deklarativno neće zalagati za opciju, za varijantu decentralizacije, dakle, svaka stranka bez obzira gdje sjedi, bez obzira u kojem kontekstu, puna usta decentralizacije, a onda kad vidimo zakone koji nam dođu u Hrvatski sabor, onda vidimo da to malo zaboravimo. Dakle, gdje su lovišta? Na teritorijama jedinica lokalne samouprave. Gdje nastaje cijeli problem? Nastaje na terenu. I onda dolazite do članka 31. i kaže, sredstva za naknade za pravo lova raspoređuje se, 10% naknade vlasnicima već je, oni koji su govorili prije mene, govorili da li je to tako ili ne, kaže 30% sredstava u državni proračun, i tamo u državnom proračunu izgubi se, 50% u državni proračun, na račun Ministarstva financija za financiranje mjera donošene ovim zakonom i aktima donesenim na temelju njega i 10% sredstava na račun jedinica, županija i grada Zagreba za provedbu Zakona. Ja sam apsolutno sigurna, ako se zaista želimo zalagati za decentralizaciju, ako zaista želimo pojačati uopće taj model onda to trebamo s jedne strane, da im date s nečim da upravljaju i da nečim mogu zaista nešto i raditi i s druge strane je to određenim poslovima. Ne možete dati ni poslove, ne možete dati ni zadatke ako nemaju sredstava, a ako nemaju sredstava kojima oni mogu upravljati oni će ovako slegnuti ramenima i reći, javi se tamo negdje drugdje. Tako da je taj dio nešto što apsolutno mislimo da nije dobro, ponavlja se po tko zna koji put, uvijek naravno nastaje dilema, zašto, kako, da li zaista ćemo iz toga se koristiti za gospodarenje lovištima, za unapređenje svega o čemu je riječ i dolazimo i u ovom zakonu do jedne teme koja je važnost osiguranja. što ni jedna osiguravajuća kuća ne želi osigurati lovišta, je zapravo problem Ministarstva, problem centralne vlasti, problem toga dakle, ni jedna osiguravajuća kuća ne želi osigurati ništa gdje će imati nekakav problem, no međutim, to je nešto o čemu treba voditi računa, o čemu treba napraviti sljedeći iskorak i napor da se sjedne s osiguravajućim kućama. Naravno da oni tradicionalno osiguravaju aute, prestali su osiguravati i imovinu građana, jer ni to, odnosno kad govorim imovinu govorim o nekretnina, govorim o kućama i zgradama jer im to tako nije zgodno. Vezano uz poljoprivredne usjeve jednako tako su to prestali osiguravati, al' to je onda napor koji treba se učiniti sa ovog mjesta putem pojedinih Odbora, putem centralne države, putem jednako tako pojedinih Ministarstava, sjesti s osiguravajućim kućama i vidjeti o čemu je riječ. Dakle, ako mi imamo koja presijeca bilo koja prometnica, neminovno je da će doći do štete na divljači, čak i kada je sve u redu, dakle u noćnim satima, sjetite se ja sam iz kraja u koji je relativno, odnosno pogotovo kad idem noći kroz jednu šumu, a s jedne i druge strane je lovište, vi tamo vidite, mi smo tamo vidjeli i ne samo uobičajeno srnu, nego smo vidjeli, imate veprove s mladima, uobičajeno što i može nastati šteta i ono što treba biti napor i koji treba se napraviti, a to je da osiguravajuće kuće zaista na određeni način kroz određenu politiku to osiguravaju. Zaključno, postoji niz stvari u ovom Zakonu koji, pogotovo kad govorimo o gospodarenju, uzgoju, zaštiti, koji je napravljen iskorak, no međutim ovaj Zakon ima i niz elemenata i stvari koje nisu napravljene kako treba, mi inače u Klubu GLAS-a i HSU-a uvijek mislimo da je dobro donijeti propis, da ga je dobro pratiti, da je dobro mu dati život pa ako se vidi da su neke stvari loše ili nisu do kraja dorečene, raditi izmjene i dopuna Zakona, no u slučaju kad to unaprijed znate, u slučaju kad unaprijed znate da će biti pojedinih problema, ako već iskustveno imate, a kao što znamo ovaj Zakon, ovo nije novi Zakon, mi već imamo Zakon, znamo koji su tamo problemi i to što je problem ne rješavate nego otvarate dalje ili produbljujete, nije dobar način i zbog toga mi ovaj Zakon ne možemo podržati. Hvala lijepo. kolegici Anki Mrak-Taritaš. Iskoristit ću trenutak da pozdravimo na galeriji učenike i učiteljice ili učitelje Osnovne škole Rebete koje su nam se pridružili. Lijep pozdrav i dobrodošli u Sabor. Zapravo da. Možemo sad nastaviti sa pojedinačnom raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o u ime Klubova, s nama je sada kolega Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, izvolite kolega. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjeniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću reć ovako, da ću sa ne baš velikim zadovoljstvom glasati za ovaj Zakon, isto kao i naš Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a. Naime, nisam lovac kao što to uvijek naglašavam, slušam kolege koji raspravljaju, koji su lovci, uvažavam njihovo mišljenje i budući da se radi o Zakonu o lovstvu, iz tog razloga bi uvijek nešto tako podržao. No, ono što mene muči, ono o čemu sam govorio i u prvom čitanju, o čemu su govorili sada i kolegice i kolege u prethodnim raspravama i o čemu će vjerojatno biti još govora tijekom današnjeg dana, jest da ovaj Zakon ne rješava one probleme s kojima se ja kao čovjek na ovakvim dužnostima susrećem svakodnevno, na što mi ljudi ukazuju i mole za pomoć. Dakle, ovim Zakonom definitivno ne rješavamo problem uništavanja usjeva ljudima koji žive na selu. Posebno u područjima gdje su manje površine, kao što je to ovaj dio oko Zagreba, znači nekakvih 50-60 kilometara, 100 kilometara oko Zagreba, znamo da su tu male parcele, da su tu male površine i da je njih nemoguće, i po važećem, a i po sada predloženom Zakonu ograditi i zaštiti. I oni su definitivno prisiljeni prestati proizvoditi. Nismo taj problem ni ovim Zakonom riješili, i to je jedna knedla u grlu, jedan problem koji mislim da nije dovoljno dobro sagledan, i da nije bilo dovoljno želje da se on riješi. A svaki se problem, ako postoji želja, uvjeren sam može riješiti. Ti ljudi su kažnjeni duplo. Kao prvo, država je dala njihovu zemlju u zakup za lovište, s druge strane im je onemogućila zaštitu od divljih životinja koje obitavaju na tom prostoru. To je jednostavno tako. I bojim se da nismo na dobrom putu i na tragu, i molim Ministarstvo i nadležne službe da još jedanput dobro razmotrite što se događa na terenu i pronađete rješenje, dal' izmjenama Zakona, dali nekim Pravilnicima, Uredbama, bilo čime, ali taj se problem jednostavno mora početi rješavati. Govorimo o vrlo konkretnim situacijama, govorimo područjima, ja ću biti onako da velim na mikro lokacijama, govorimo o područjima tamo ispod Kalnika, sjeverne strane Križevaca, u naseljima Čabraja, Batovec, Vojakovački Osijek, Vojakovački Kloštar, dakle ljudi prestaju sijat. Ja o tome govorim više puta u ovoj Sabornici, znam da takvih problema ima diljem Hrvatske i jednostavno si ljudi u tom dijelu ne mogu ništa pomoći. Kaže se ovdje, sam državni tajnik je rekao da osiguravajuća društva ne žele osiguravati usjeve, ne žele osiguravati štete od divljači, pa stvarno, evo malo prije je kolegica govorila o tome također. Ako osiguravajuća društva neće, ako se ljudi ne mogu zaštiti, ako Udruge koje tamo imaju zakup, lovačka društva ne mogu podnijeti nadoknade tih šteta, nađimo, dajte mi odgovor. Evo ja molim državnog tajnika da nam date odgovor tko će zaštiti te ljude, tko je obavezan? Mislim da sve ide samo u jednom pravcu. Država mora naći rješenje, jednostavno mora. Zaštitili smo životinje, zaštitili smo u tom zakonu i lisice, a ljude ne zaštićujemo, nema smisla, nema nikakvog smisla. Ono što je po meni dobro, danas sam razgovarao sa svojim lovcima tamo u Svetog Huberta Križevci pa mi kažu da je sada vezano za ovaj dio šteta na cestama od naleta divljači da je ovaj model gdje ministarstvo osigurava nekih 15ak milijuna Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo prometa infrastrukture 5 milijuna, Hrvatski lovački savez 5,7 milijuna da je to na neki način njima isto izdrživo ali da nema garancije da će to tako i ostati, da to je tako sada dok je ministar Tolušić i ova politika. Sutra može biti neka druga politika, neki drugi ministar i što onda? Znači tu tražim isto da malo državni tajnik pojasni kako i na koji način doskočiti tome i kako to rješavati na neki, dati sigurnost na neki duži period. Vjerojatno imate odgovor na to pitanje pa ja stvarno molim da nam probate malo pojasniti kako to rješavati. Malo ću se još zadržati na predatorima na divljači o kojoj je često puta isto govoreno i o kojoj je već danas govoreno, dakle radi se o grabežljivcima. Radi se konkretno o lisicama i njihovom nastanjivanju u naseljena mjesta. Ja sam o tome govorio i u prvom čitanju. Nismo to riješili ni ovim zakonom. Mi smo na lokalnim razinama pokušavali čak donositi neke planove, programe. Na kraju je ispalo da se po tim planovima i programima treba, može napraviti hajka, istjerati lisice i onda ih maltene pohvatati, odvesti na neki drugu lokaciju ili ih otjerati ne znam 300 metara od kuće i onda ih možeš, možeš vršiti odstrel. Kako to napraviti? Mislim jednostavno imamo problem. Ljudi koji žive pa i u velikim gradovima, u krajnjem slučaju imate lisica i u Zagrebu, susrećete se s njima. Ali evo u mojim Križevcima možete u centru grada u noći vidjeti lisice kako pretrčavaju preko ceste. Mislim da ni tu ne rješavamo probleme i ni taj dio nismo dovoljno riješili, nismo ga dovoljno sagledali, on će biti sve veći i veći i imati ćemo sve više problema u tom dijelu. Bilo je ovdje govora malo prije, mislim da je kolega Prelec o tome dosta detaljno govorio pa nema potrebe to posebno obrazlagati, s moje strane, ali ja tražim odgovor. Molim pojašnjenje od državnog tajnika, zašto stvarno je člankom 59. regulirano da osposobljavanje lomnika vrši isključivo Hrvatski lovački savez dok se člankom 73 ovlašćuju od strane ministarstva pravne osobe koje vrše školovanje i edukacije i obuke. Vjerojatno postoji razlog, ja ga ne znam, evo čisto da to pojasnimo, da vidimo koji je to razlog i zašto se nije omogućilo također također i za taj dio da se kao i člankom 73 rješavaju i ta pitanja a ne da budu na ovaj način riješena. Ja nemam ništa protiv Hrvatskog lovačkog saveza, apsolutno, čak štoviše dajem im potpunu potporu ali me čisto interesira da znam odgovoriti na pitanje kada me netko pita zašto je to tako. Evo ja vas tu molim da to pojasnite stvarno u ovoj današnjoj raspravi da dobijemo što konkretniju sliku. I još samo o odnosu lovačkih društava kao udruga i pravnih osoba, privatnih osoba koje su zakupci lovišta zbog ekonomskih razloga, dakle zbog zarada. Mislim da nije dovoljno dobro zakonom to razdvojeno. Ne možemo lovačka društva tretirati po po istoj gospodarskoj da tak velim nekakvoj osnovi kao nekakvog privatnog zakupca lovišta koji ima komercijalni cilj. Lovačko društvo je hobi. Te udruge jedva preživljavaju, članstvo im se osipa, sve ih je manje. ih danas tjeramo doslovno da se ponašaju na neki način sa teretima na leđima da taj svoj hobi, tu svoju ljubav prema prirodi, prema životinjama, tu želju za očuvanjem ravnoteže u prirodi u principu napuštaju i da prepuste to. Što će biti ako u neko dogledno vrijeme dođe do osipanja tih lovačkih društava značajnijeg postoji mogućnost da će doći i da oni nestanu, da praktički prestanu na nekim prostorima više uopće djelovati? Tko će biti taj tko će onda održavati tu ravnotežu u prirodi? Mislim da bi lovačka društva kao udruge građana trebale biti posebno definirane da prema njima zakon mora biti labavije određen a oni koji se bave lovom radi zarade da prema njima on bude onako gospodarski posložen. Ne može se to tretirati po istom kriteriju. Dakle nisam lovac, nisam član takvih udruga ali vrlo često budem sa tim ljudima i znam da im je ovo iz dana u dan sve veće opterećenje i da jednostavno polako odustaju od bavljenja tim hobijem i dižu ruke od svega. Posebno u ovom dijelu još ako moraju plaćati kazne, ako moraju plaćati štete a nitko im tu ne pomaže, u tom slučaju oni su stvarno u jednoj vrlo lošoj situaciji jer im u krajnjem slučaju na njihova lovišta dolaze i životinje iz privatnih lovišta, doduše to im dobro dođe u onom dijelu ako imaju neki odstrel ali oni to ne rade radi nikakve materijalne koristi ni radi nečega, nije, nije tim ljudima do toga i definitivno puno je više šteta nego što je same koristi za taj dio. Dakle, evo ovo je nekoliko opaski na zakon, nekoliko neslaganja, kažem mi ćemo za njega glasati ali molim državnog tajnika da nam stvarno pojasnite ove razloge pojedinih članaka zakona i pojedinih nelogičnosti po mojem sudu koji se u ovom zakonu nalazi. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom u ime Kluba zastupnika. Sljedeća zastupnica u ime Kluba zastupnika HNS-a je kolegica Božica Makar. Izvolite kolegice. Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Danas govorimo o Zakonu o lovstvu i koliko je on bitan vidimo već po prvom članku ovog zakona što sve se uređuje tim zakonom. Dakle tim zakonom uređuje se gospodarenje lovištem i divljači, što obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje. A naravno sve to ima gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju te funkciju zaštite, očuvanja, biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže. O ovom zakonu postoje različita mišljenja i različita stajališta, različite primjedbe, različiti prijedlozi. Neosporno je da se svi slažemo u tome da svi želimo sačuvati upravo tu biološku ravnotežu i oko toga nema spora. svatko sa svojeg gledišta promatra kako to postići. Čuli smo i u današnjim raspravama dosta toga na što su se pojedini zastupnici u ime klubova osvrtali. Ja moram reći u ime kluba HNS-a da mi izuzetno cijenimo naše lovce i njihovo mišljenje je svakako potrebno uvažavati jer upravo tih 1000 udruga lovaca i njih više od 60 tisuća koliko imamo brinu o našim lovištima u Hrvatskoj. Dakle upravo oni vode brigu o toj uravnoteženosti. Naravno trebamo i mišljenje udruga za zaštitu životinja, udruga za zaštitu prirode i mišljenja naših građana. Ali ja bih se prvenstveno sada osvrnula na mišljenje naših poljoprivrednika i šumoposjednika koji također vole divljač i nisu oni protiv divljači ali njima divljač stvarno rade štete, oni gospodare na tim otvorenim područjima i zapravo su zajedno sa divljači svakodnevno. Dive joj se ali osjećaju i posljedice koje su do sad jako rijetko bile nadoknađivane. Imamo rješenje koja se predlažu ovim konačnim prijedlogom zakon, dobro riješena u mnogim situacijama jer stvarno u odnosu na prvo čitanje uvažene su mnoge primjedbe i odbora ali i tu zastupnika. Pa ja ću se osvrnuti na onaj dio na što smo i mi imali primjedbe u prvom čitanju, dio njih je uvažen, dio njih nije iako smatramo bitnim i te izmjene. Dobrim smatramo, prihvaćanje izmjene članka 79. u kojem se propisuje sprječavanje šteta u lovištima na koje je rješenje o prvom prijedlogu zakona stvarno imalo, ma skoro svi zastupnici klubova i pojedinačno a radilo se o onom ograđivanju zemljišta odnosno parcela. Dobili smo tumačenje da to nije baš tako bilo predviđeno ni u prvom čitanju pa je sad maknuta riječ odnosno izbrisana učinkovito a dodane su riječi koje označuju moguća sredstva upotrebe a koje je osiguravao lovoovlaštenik, dakle to su mehanička, električna i kemijska. Svi smo se osvrtali na specifičnost tih naših malih parcela i što zapravo znači njihovo ugrađivanje. Ma njihovo ugrađivanje je problem ako uzmemo čvrstu ogradu i samu sa strane šuma jer znamo da su to najčešće 10, 15, 20 metara širina tih parcela ali dobro možemo koristiti druge pa ne treba biti ograda, vjerujemo da će i divljač to prihvatiti da neće ulaziti na ta područja gdje je učinjena zaštita na drugi način. U prvom čitanju klub HNS-a imao je primjedbe na članak 66. kojim je propisana zabrana lova divljači u pojasu od 300 metara od granice naselja. Tu smo također dijelili mišljenje, većina nas da to treba smanjiti na 100 metara. Navodili smo svi razloge i uvažavajući i ono što je bilo mišljenje ostalih ministarstava a to je upotreba oružja u blizini naselja. Dobro je što je prihvaćeno ovaj prijedlog i sada je novo rješenje da 100 metara od naselja je dozvoljeno, odnosno 300 metara od granice naselja većih od 10 tisuća stanovnika u nizini i prigorju te 200 metara od granice naselja većih od 10 tisuća stanovnika u brdsko-planinskim područjima. Zapravo taj problem najviše je i prisutan u ruralnim područjima, u malim naseljima koja najčešće nemaju više od 10 tisuća stanovnika mada smo raspravljali i o tome da nažalost životinje ulaze i u takva naselja zbog sve veće zapuštenosti kuća, parcela i ostalog. Žao nam je što nije prihvaćen naš prijedlog izmjena članka 78. Zakona kojim smo predlagali da se uz ostale štete na imovini doda i šteta na šumi i šumskom zemljištu. Obrazloženje ministarstva je da štete na šumi i šumskom zemljištu nema i ne može biti s obzirom da je ona prirodno stanište za većinu divljači koja može počiniti ikakvu štetu i njezin je prirodni izvor hrane. Mi u klubu HNS-a smatramo da ne postoji ni jedan stručni a ni pravni razlog da se ne nadoknađuje šteta koju počini divljač u šumi, na šumi i šumskom zemljištu. Argument da je šuma i šumsko zemljište isključivo prirodno obitavalište krupne divljači naprosto ne stoji jer ta ista krupna divljač koristi i poljoprivredne površine ovisno o vrsti do 10 do 80% svojih životnih aktivnosti. Taj postotak još je veći ako se promatra korištenje livada i pašnjaka. Poljoprivredne površine za životnu aktivnost tu ima i još veći značaj. Zanima nas da li će se isplaćivati šteta na šumskim vrstama drveća koje rastu na poljoprivrednim površinama i nemaju status šume? Ne priznavanje štete o divljači na šumi i šumskom zemljištu moglo bi proizvesti učinak diskriminacije u smislu isplate naknade za počinjenu štetu prema načinu uporabe katastarske čestite i njezinih dijelova odnosno o kojoj od vrsta uporaba katastarske čestite se radi. Isto tako postoji i mogućnost gubljenja interesa lovoovlaštenika da provodi bilo kakve radnje za sprječavanje štete koju čini divljač na šumi i šumskom zemljištu ili uzmimo hipotetski situaciju da svi korisnici šuma i šumskih zemljišta u RH za zaštitu zadnjeg i prvog dobnog razreda do starosti 10 godina zatraže repelente od ovlaštenika. Količina repelenata kretala bi se u stotinama tisuća litara a to su samo repelenti, da ne govorimo o ostalom. Napominjem još jedanput, žao nam je što niste prihvatili dopunu članka 78. Mi u klubu HNS-a i dalje smatramo da je ta dopuna potrebna, međutim s obzirom na sve prihvaćene izmjene u odnosu na prvo čitanje i zbog toga jer ovaj zakon smatramo važnim i načelno dobrim i smatramo ga velikim iskorakom u odnosu na prijašnji. Klub HNS-a će podržati ovaj zakon. No nadamo se da će uskoro u proceduru ići izmjene ovog zakona da neće proći 13 godina do donošenja novog ili do bilo kakve izmjene i da ćete dodatno razmotriti naše argumente i da ćete priznavanje štete na šumi i šumskom zemljištu uvrstiti u taj novi zakon. I još ću samo napomenuti vezano na mišljenje pučke pravobraniteljice Lore Vidović koje smo dobili riječ je o članku 49. Mi u klubu HNS-a smo raspravili o tome, radi se naime o pristupu informacijama gdje članak 49. trenutno glasi da je izrada lovno-gospodarskih planova i njihovih revizija moraju se povjeriti pravnoj i fizičkoj osobi koja posjeduje i odgovarajuću licencu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. članak 2. istog zakona: podaci o smjernicama budućeg gospodarenje s divljači iz lovno-gospodarskih planova su javno dostupni podaci putem središnje lovne agencije gdje stoji da ostali podaci iz lovno gospodarskih planova nisu javno dostupni zbog zaštite komercijalnih interesa fizičke ili pravne osobe uključujući intelektualno intelektualno vlasništvo. Mi također smatramo da podaci trebaju biti dostupni iz lovno-gospodarskih planova, da postoji mogućnost da se određeni podaci jednostavno da ne budu kao sastavni dio lovno-gospodarskih planova nego neki dodatak koji se dostavlja i koji nije onda javno dostupan. Evo, još jedanput napominjem, klub HNS-a će podržati ovaj zakon. Hvala. Za sudjelovanje u raspravi prijavio se također i Klub zastupnika HSS-a u njihovo ime govoriti će zastupnik Željko Lenart, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo ja ću opet govoriti ovdje i kao agronom i kao lovac i kao seljak koji trpi štete, doduše u jako maloj mjeri u odnosu na ljude koji stvarno štete trpe. Ovaj Zakon o lovstvu je samo nastavak politike Vlade HDZ-a prema poljoprivredi kakvu vrše, gdje se uništava poljoprivreda do temelja. Ovaj zakon samo još pomaže uništavanju poljoprivrede i uništavanju onih, imovine ljudi koji još uvijek žive na ruralnim područjima a koji još uvijek nisu otišli u Njemačku, Irsku ili negdje drugdje gdje vlada pravda i uređena država. U članku 3. divljač je dobro od interesa za RH i ima njezinu osobitu zaštitu. Tko je vlasnik divljači u RH? u RH? RH nije po ovome. Da li su općine? Gradovi? Županije? Nitko nije vlasnik divljači. Dragi Bog. Njemu se je teško žaliti u materijalnom smislu i dobiti materijalnu naknadu za ono što divljač učini. Privatna lovišta, kaže spajanje više zemljišta privatni vlasnici mogu ostvariti pravo na ustanovljenje privatnog lovišta ako svaki od njih posjeduje površinu ne manju od 500 hektara za ispunjavanje ovog uvjeta. Pa ja vas pitam tko u Hrvatskoj posjeduje 500 hektara? Mi imamo .../Govornik se ne razumije./.... Pa zašto ne omogućimo ljudima koji se žele udružiti, imaju vlasništvo i mogu dosegnuti površinu od 500 hektara da ustanove lovište na 500 hektara i da to bude njihovo privatno lovište? Ali ne, mi to njima ne damo, mi dajemo samo grofovima. Koliko ljudi, evo neka mi netko kaže, ako mi može državni tajnik reći u Hrvatskoj ima vlasništvo od 500 hektara? Jako malo. Mislim da opet samo pogodujemo velikima, pogodujemo opet nekim novim „Todorićima“. Ja vas pitam gdje je tu mali čovjek? Gdje su tu obični lovci? Gdje su male lovačke udruge? Očito oni moraju nestat, njih ne treba. Ugovor o zakupu prava lova sadrži odredbe i sada se one tu nabrajaju, ni u jednoj se ne spominje osiguranje lovišta. Zašto se ne spominju osiguranja lovišta? Zašto su premije postale toliko velike? Pa zato što su štete od divljači na poljoprivrednim usjevima toliko velike da nitko neće osiguravati, ni vidjet tu interes. I bez obzira što su se mnoge štete izigrale, što su mnogi lovozakupnici koristili neznanje poljoprivrednika i onih koji imaju usjeve, ne poznaju Zakon i procedure u Republici Hrvatskoj, i jednostavne se nisu znali snać' i nisu nikada dobili odštetu niti su ostvarili pravo. I postoje oni drugi, koji se sude godinama, koji su znali da treba napraviti sudsko osiguranje dokaza i pitanje da li će ikada dobiti štetu. Nekada je postojala Odredba u Zakonu o lovstvu, da obavezna dokumentacija uz Ugovor je polica osiguranja. Članak 28., Zakon prava lova prestaje, pa se tako također opet navodi, opet ništa o štetama, nema ni jednog uvjeta ukoliko su štete od divljači određenog lovoovlaštenika napravljene na usjevima poljoprivrednih proizvođača ili građana na ruralnim područjima, ukoliko on nije ispunio i obeštetio njih, da mu se ukida zakup, ni u jednom jedinom dijelu. Raspodjela zakupnina, 10% od zakupnine sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova. Znači to su oni ljudi koji imaju svoj hektar, 2, 5, 10, 20 zemljišta u vlasništvu i oni će dobiti 10% od lovo zakupnine. Pa znate li vi kolike su lovozakupnine? Postoje lovozakupnine koje su ispod kune po hektaru, pa da je ona i 10 kuna po hektaru, ako netko ima 10 hektara, 10% je kuna, 10 kuna je za 10 hektara. Pa za to se ne isplati raditi niti Zahtjev, to je smijurija. Ljudi to ni ne znaju da mogu napraviti i da mogu tražiti i tu mrvicu koju bi trebali dobiti, već to normalno odlazi u masu koja si je namijenjena isključivo za razvoj lovstva. štete im se rade na poljoprivrednim usjevima na njihovoj zemlji, ne isplaćuje im se ta mrvica, naknada koja je do sada bila 50% i još oni hrane i uzdržavaju divljač jer uvijek nakon usjeva postoji rasip nakon kombajniranja, koji dobro dođe divljači, i hvala Bogu neka divljač živi od toga. Nažalost, ovdje su ti troškovi Zahtjeva daleko, daleko veći, nego što su te mrvice koje se daju. I sad postoji još mnogo stvari u ovom Zakonu o kojima bi se moglo raspravljati, no međutim nemam dovoljno vremena pa ću se posvetiti ovima štetama i naknadama štete. Kaže u članku 76., lovoovlaštenik, fizička i pravna osoba, kojoj divljač može prouzročiti direktnu imovinsku štetu, dužni su poduzimati sve neophodne mjere radi sprečavanja štete koju divljač čini. I sad se nabrajaju mjere za sprečavanje šteta od divljači koje bi trebao raditi lovo ovlaštenik i lovačko društvo, ja vas pitam tko to može kontrolirat? Pa nitko ne kontrolira da li je lovno gospodarska osnova napravljena onako kako treba. Pa ja se mogu kladiti da 90% lovno gospodarskih osnova, ne odgovara pravom stanju na terenu. Svima je to jasno, onaj 'ko je lovac ili član lovačke udruge ili lovo ovlaštenik, zna zašto je to tako. Da bi se zloupotrebljavalo prilikom lova. Znači nitko ne može kontrolirati koliko se je toga ubilo tj. odstrijelilo, a ako imate manju gospodarsku osnovu, imate manje obaveze i jednostavno ostaje vam više za onaj drugi dio, rabot. Članak 79., i članak 80., znači, sramotni članci u ovom Zakonu koji direktno uništavaju poljoprivrednu proizvodnju i ja se čudim vama u HDZ-u koji će te dić' u srijedu ruke za ovaj Zakon, da vi ne shvaćate da ljudima koji su za vas glasali, koji su vas doveli na vlast, ovim člankom radite direktnu štetu. Zašto ne razmislite da ovo nije dobro? Pa evo, ja sam lovac, pa makar nikada ne išao više u lov, ne mogu preći preko ove nepravde. Ne mogu preći preko ove nepravde. Jer jedino odgovornost i sav trošak i sva muka je prebačena na oštećene, na poljoprivrednike. Kaže sprečavanje štete u lovištima osigurava se poduzimanjem sljedećih radnji, oštećenik je dužan na primjeren način i na svoj trošak, kao dobar gospodar poduzeti mjere dopuštene radnje i zahvate u svrhu zaštite svoje imovine od nastanka takve štete. Znači, taj dobar gospodar koji se trudi da ima dobar usjev, da ima dobar prinos jer inače ne može opstati, on mora još se patiti i oko svega ovog. Dopuštene radnje i zahvati su ograđivanje dobara, ciljano čuvanje dobara. Pitam vas kako će on čuvati? Sa psom? Dođi ćemo do stavka 3., u 80 članku. Ako pas napravi štetu divljači, onda je on odgovoran za štetu na divljači. Pušku i da ima, ne smije upotrijebiti, jer je opet kriv. Znači on je kao dobar gospodar, dužan to sve poduzeti. Mora istjerivat divljač, mora provoditi agrotehničke mjere, mora postavljati električne pastire, to je sve mjere mjere zaštite koje mu je dužan osigurati lovozakupninu. I onda ljudi, koji žive recimo na Banovini, u Posavini, ljudi koji nisu visoke obrazovne razine, ne znaju pročitati ovakve stvari, oni ni ne znaju što ovdje piše niti će ikada znat, niti će znat da moraju tražiti od tog lovoovlaštenika ali ovlaštenik ih dobro izmulja, pa im ništa od toga ne da. Znate kako sam ja dobio repelente? U flaši od gustog soka voćko, nešto što smrdi po nafti, bez deklaracije, bez ičega. Moj kolega koji je to postavio onako kako treba po Pravilniku, kod njega je bila najveća šteta. Mi koji nismo postavili, kod nas je šteta bila barem tri puta manja. Da li će svaki ovlaštenik dati pastira električnog za zaštitu? Ja imam 30 hektara na 15 parcela, 15 pastira, 15 akumulatora. Ma neće. Oni ni to ne mogu ispoštovati u zajedničkim lovištima. Zato što nemaju prihoda od lovova koje provode da bi mogli uopće financirati i ova sredstva za zaštitu. Neki su me kritizirali kada sam raspravljao o prvom čitanju. Pa ja im kažem, ljudi pa ja govorim za vas, pa vi ćete propasti jer nećete moći niti ovo ispoštovati. I to će se desiti. Lovačke udruge, gdje su mali ljudi će propasti jer neće moći niti ovo ispoštovati ukoliko će se držati zakona. Ali, ovdje ništa jasno u svemu tome ne piše, da li se oni toga moraju držati, da li se ne moraju držati. Čl. 80. za štetu koju prouzroči divljač u lovištu odgovora ovlaštenik ako je oštećenik poduzeo radnje iz čl. 79.,što je praktički nemoguće na svemu tome poduzeti. Vi kada postavite električnog pastira ako ste imali sreću da ste ga dobili, to su kilometri i kilometri žice. Stotine stupića, vi morate pokositi svu travu ispod njih nekoliko puta, svaka travka koja dodirne žicu čini uzemljenje, prazni se akumulator i ne funkcionira. Šta mislite koji su to sati rada uz svu muku koju poljoprivredni proizvođači imaju da bi čistili samo to. Da ne pričam kada postavite 15 akumulatora koliko ćete ih naći u današnje vrijeme neimaštine, pogotovo oni koji skupljaju sekundarne sirovine, svi znaju gdje su. I kaže se, znači, u čl. 80. st. 3. za štetu na divljači koji prouzroči na način iz čl. 78. ovog zakona odgovara počinitelj tih radnji odnosno vlasnik stvari ili životinja od kojih potječe takva šteta. Znači, pas kojega možda koristite, ljudi su znali zavezati pse u kukuruzu da čuvaju. Ako slučajno naprave štetu na divljači, on će odgovarati. Ljudi polude kolika im se šteta naprave, pa možda imaju i neko oružje, pucat će. Kad čovjek dođe do očaja, kada živi od mrvica, onda mu je dosta ovakvog ponašanja prema njemu i dosta mu je ovakvog ponašanja države jer on ne dobiva ko ko mi ovdje 15-est, 16-est tisuća kuna plaće, on živi od mrvica, od te kukuruze, od 2-3 hektarića, od jedne kravice. Ako nastane šteta na divljači kaže ovlaštenik ne pokrene postupak za naknadu štete iz 3. i 4. ovog članka, stavka, a radi se o šteti većih razmjera, takav postupak u ime RH pokrenut će nadležno Državno odvjetništvo. Znači, divljač je zaštićena i u ovom slučaju. Taj jadnik će stradati kako god okrenete i on će morati to platiti. Čl. 81. ne nadoknađuje se šteta koju divljač počini ako je nastala šteta na površini manjoj od 5% od ukupne površine tehnološke cjeline. Pa ako vi imate 200 hektara, 5%, pa slušajte me ljudi, to je 20-30 tisuća kuna, pa tko se može u ovo današnje vrijeme i stanju poljoprivrede odreći 20-30 tisuća kuna bilo kakvog prihoda zato što 5%. To se sada valjda furate na ova osiguranja koja ne prihvaćaju štetu ako je manja od 5% na usjevima nastala uslijed vremenskih nepogoda, pa se ne plaća, pa sad ćemo tako i u lovstvu. Evo, bravo. Hvala, što ćete to napraviti ljudima. Poljoprivrednici su ovdje ogorčeni, ja bih volio da sjednete s njima negdje na kavu, pa da čujete što će vam reći, što misle o ovom vašem zakonu, ali ne mogu niti razumjeti kolege, kao što je gospodin Hrg maloprije kritizirao zakon, svjestan je koliko su velike te štete, koliko će njegovi sugrađani trpiti štetu jer i on dolazi iz ruralnih područja, a na kraju krajeva mora podržati ovaj zakon ili će ga podržati. Pa ja apeliram na vašu savjest gospodo zastupnici i vi koji ste čak i lovci, pa sjetite se da nije samo otići nedjeljom u lov, odstrijeliti ili pucati, pojesti gulaš i da se po tome ne misli uopće koliko su neki ljudi istrpili štete zbog te vaše mogućnosti. Oni čak možda niti nemaju mogućnosti da imaju pušku. Zato, apeliram na vas, nemojte podržati ovaj zakon, ispravite ovaj čl. 79. i napravite ga na korist poljoprivrednih proizvođača, a ne na korist Hrvatskog lovačkog saveza i onih debelih guzica koji sjede na čekama. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Josip Križanić. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, gospodine…/Govornik se ne razumije/…tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o lovstvu koji je trebao razriješiti dosta široku problematiku uočenu proteklih nekoliko godina. On bi trebao unaprijediti odnose u uzgoju i zaštiti divljači s ciljem očuvanja divljači i zaštiti prirode, te unapređenja lovstva kao gospodarske djelatnosti, kao i povezanosti sa djelatnostima poljoprivrede, šumarstva i turizma. Nakon rasprave mojeg prethodnika kolege, ja nisam lovac, ali jesam poljoprivrednik i nastojat ću biti odmjeren u izlaganju i odmah se pitam je li ovaj zakon prije bolje. Pitam se je li bolji i pitam sam sebe koje je rješenje, a i sam sam puno puta razmišljao o štetama u poljoprivredi kao predsjednik komisije za elementarne nepogode. Dakle, ovaj zakon pokušalo se približiti, pomiriti stajalište lovaca, lovo ovlaštenika s jedne strane, poljoprivrednika i privatnih šumo vlasnika s druge strane, te Udruga za zaštitu životinja s treće strane. Štete, da štete su najveći problem u ovom zakonu. Štete koje plaćaju lovoovlaštenici, lovačka društva su svakim danom sve veće i prelaze milijune. I na takav način više lovačka društva više ne mogu opstati. Sudska je praksa takva da se sve presude donose na štetu lovoovlaštenika. I štete su enormne, premašuju visinu lovozakupnina i opet se vraćaju. Postavljam sebi pitanje koje je rješenje, pa će mi možda dati pomoći, moj prethodnik kolega, koji je izlagao prije mene. Dakle nakon analize odštetnih zahtjeva na nivo Republike Hrvatske i mi smo, ja sam jedan od zastupnika, koji je predlagao dodatno osiguranje vozila u okviru deset do petnaest kuna. Sad se već i napravila nekakva analiza, a imamo i uvjeravanje zakonodavca, državnog tajnika da će se predložiti unutar slijedeće tri godine mjerenje auto-osiguranja kako bismo dobili okvirni iznos do tada će iz lovozakupnine od 50% dijela onog koji će se formirati fond iz dijela sredstava namijenjenih vlasnicima zemljišta, koji to nisu potraživali. I to vas pitam, ja sam bio načelnik Općine, znam kad smo dobili nekakva sredstva za podijeliti ljudima od jednu, dvije ili tri kune, onda mi je bila muka Isusova, to opće dijeliti, radije ne davati ništa, sad vas ja pitam šta bi vi s deset kuna dijelili svojim poljoprivrednicima za namirenje njihovog zemljišta. Što se tiče šteta u poljoprivredi, jasno da se tu predlaže da oštećenik mora poduzeti mjere i radnje da zaštiti svoj posjed od štete. I sam sam u prošlom izlaganju govorio o tome da je to vrlo teško napraviti onakvim načinom i člankom kakav je bio do sada, de facto ogradama, jer to pogotovo u Zagorju, pogotovo u ovoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj gdje su mali posjedi nije moguće napraviti. To su izmijenili, izbačena je ona riječ učinkovito, dakle razmišlja se o tome da se poduzme sve ono što je moguće poduzeti. Kad govorimo o štetama u poljoprivredi, tu zakonodavac aludira na preventivu, pogotovo što se tiče crne divljači, i to je dobro što župan može propisati pojačani odstrel u tom času se to može puno brže riješiti i odraditi. Osim načina rješavanja naknada šteta pogotovo u poljoprivredi kojom u ovom zakonu uglavnom nitko nije zadovoljan. Nisu zadovoljni niti lovci, niti lovačke udruge a posebno nisu zadovoljni poljoprivrednici, u ostalim segmentima ovaj Zakon je ipak, ipak pokušao na jednom mjestu pomiriti interese svih zainteresiranih strana. Puno je prijedloga uvaženo, pogotovo od strane zastupnika, ali i prijedloga javnosti kroz javnu raspravu i to ste vidjeli i sami da je tako ću primjerice, propisao je jasnije, ukidanje prava lova tko dva puta uzastopce ne plaća ili neuredno plaća naknadu jasnije propisao produljenje zakupa i obveza podnošenja lovogospodarskog plana i plana gospodarenja. Detaljnije pojašnjena odredba ovlaštenika odnosno oštećenika za ograđivanjem, jasnije je propisan kriterij za davanje koncesije kao i zabrana lova i lovostaj. Tu je jasno objašnjeno što znači pet posto one vrijednosti o kojima ste vi govorili poljoprivrednih površina kod naknade štete, da se to odnosi na cijelu Kvalitetno su definirane ovlasti lovočuvara no smatrao sam i prije sam to govorio o tome kako bi trebalo biti, on bi morao biti registriran u sustavu MUP-a, ili na neki drugi način mu osigurati provedbu ovlasti na terenu s obzirom na činjenicu da lovočuvari nisu prepoznati kao službene osobe niti u svom radu uživaju posebnu zaštitu zakona. Zakon je propisivao zabranu lova na svu divljač u pojasu tristo metara i to je promijenjeno upravo na utjecaj zastupnika, od naselja, što je bilo neprikladno i potencijalno opasno za stanovništvo i o tome smo govorili zašto to treba mijenjati. Nekontrolirano razmnožavanje lisica, kuna, tvora a i ekspanzija divljih svinja u navedenom pojasu prijetilo je ulaskom istih u naselja i prenošenjem zaraznih bolesti na domaće životinje putem kojih se bolest širila na stanovništvo. Nadalje, naseljena mjesta u ruralnim područjima unutar svojih katastarskih granica nerijetko su imali zaraslo poljoprivredno zemljište, vrtove i voćnjake, koji uz navedeni pojas od tristo metara čine dodatni prirodni okoliš u kojem se divljač nesmetano zadržavala i kretala, bez mogućnosti provođenja izlučenja. To je Konačnim prijedlogom zakona promijenjeno zbog sprečavanja šteta koje su učestalu u pojasevima upravo uz naselja. Dozvolite loviti divljač na sto metara od granica naselja umjesto dosadašnjih prijedloga od tristo metara od granice, u nizini i dvjesto metara u brdsko-planinskim područjima, osim za naselja veća od deset tisuća stanovnika gdje ostaje pojas dvjesto i tristo. Zaštitni pojas od sto metara definirao se kao nelovna površina u rubnim dijelovima naselja. Lovne aktivnosti provode se van zaštitnog područja, lovačkim oružjem sa neužljebljenom cijevi i streljivom, koje na udaljenosti od sto metara ne predstavlja opasnost za stanovništvo i domaće životinje. Posebnu kontrolu i nadzor nad kretanjem, migracijom ali i brojnim stanjem divljih svinja potrebno je provoditi iz razloga što su one vektori, prenosioci atipične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, pardon i glavni vjerovnik šteta na poljoprivrednim usjevima. Stoga pozdravljam činjenicu da je gotovo ukinut lovostaj, osim za vrijeme bređosti i vođenja mladih za ovu kategoriju a u zemljama Europske unije ovoj se vrsti priklanja osobita pažnja pa se zbog sprečavanja širenja afričke svinjske kuge na granici između Češke i Poljske čak dižu ograde. Smatram da je dobro dozvoliti obavljanje lovačkog obrazovanja i određivanje pripravništva već poslije šesnaeste godine, da onda Hrvatski lovački savez može izdati lovačku iskaznicu osobi koja je položila lovački ispit sa sedamnaest i pol godina kao što je predviđeno ovim Zakonom. Također, ministar može donijeti Uredbu o smanjenju stanja pojedine vrste divljači, osim ptica pa iznimno i njih ako čine na ribnjacima i vodama velike štete. ja sam govorio prošli put, i reći ću sada jednu stvar koja se toliko ne tiče ovog Zakona, a važno je reći. Ogromni problem vrana u gradskim sredinama koje su postale redoviti stanovnici u našim gradovima i naseljima. Glasne su i neugodne i čine štetu poljoprivredi, nasrću na sitne životinje i ptice. Taj će problem sigurno doći na red vrlo brzo. Na kraju, zakon je u većini segmenata uspio pomiriti suprotstavljene strane, osim razmimoilaženja u naknadi šteta. I tu se slažem. Sigurno da će državni tajnik kasnije reći, mi ćemo još to reći kroz raspravu kolike su štete u poljoprivredi. Vi ste govorili da će se ovim zakonom, poljoprivreda uništiti, ja nisam siguran da je zakon o lovstvu taj koji će uništiti hrvatsku poljoprivredu, međutim štete su poljoprivredi bile i prije, štete će biti i ubuduće, štete su ogromne, mjere se u desecima, stotina miliona kuna i bilo bilo bi mi jako interesantno čuti rješenje tog problema. Što se tiče naknada šteta, vezano uz automobilsko osiguranje, sigurno da će kroz tri godine nakon ovog mjerenja ćemo naći, pravi najbolji put za rješavanje problema, da li će to onda biti nekakva izdvajanja, 10-15 kuna u osiguranju, ili neki drugi način. Hvala vam lijepa. Hvala, zastupnik Tomislav Klarić javio se za repliku. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Križanić, spomenuli ste raspravu prethodnika. Kritika, svaka riječ, a niti jedna riječ rješenje. Što napraviti da bude bolje u ovom Zakonu. I postavlja se pitanje, svi shvaćamo da su problemi u štetama. Da je problem u obeštećenju, ali se postavlja opet pitanje što ukoliko se ugase lovačke udruge, što ako nema zakupa lovišta? Što ako nema lovnogospodarskih osnova, koliko će pak onda divljači takve vrste biti, kolika će biti ekspanzija, pa onda šteta. Dakle, sve je jedno s drugim povezano. I ne možemo generalizirati problem na ovakav način, naročito u onom djelu da kritiziramo svaku od stavki zakona, a nismo ponudili niti jedno rješenje kako tome doskočiti. A radi se o ogromnim sredstvima koje treba osigurati. I najjednostavnije je to baciti onda na lovačke udruge. A odakle pak njima sredstva? Ugasi sve. Hvala. Odgovor na repliku. **Križanić, Josip (HDZ)** Kolega Klarić, hvala na ovoj vašoj sugestiji ili pitanju. Ja sam vrlo jasno o tome govorio , da je kritika dobra, uvijek sam spreman čuti kritiku. Ja nastojim uvijek ponuditi rješenje. Nismo čuli tu rješenje od nikog tko je kritizirao, nismo niti dobili rješenje vezano uz štete u poljoprivredi, adekvatno s kojima bi svi bili zadovoljni. Ponovno govorim da su te štete enormne. Te se štete kreću u desecima ili stotinama tisuću kuna, lovačke udruge to ne mogu niti na koji način same rješavati. Država će morati kroz određeno vrijeme iznaći način da taj problem rješava. Sigurno ne možemo drvlje i kamenje bacati na lovce i lovačke udruge kao što smo to čuli maloprije. Kad bi se ugasile lovačke udruge, ne samo da ne bi čuvali divljač, nego bi te štete bile puta 100. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Željko Lenart, javio se za repliku. **Lenart, Željko (HSS)** Kolega Križanić, vi ste po svojoj raspravi djelomično meni replicirali pola rasprave. Ja vas pitam da li vi smatrate da je članak 79. pravedan? Smatram da nije. Lovačke udruge, kolega je tu pričao što će biti kad se ugase? Pa piše u zakonu, pročitajte u zakonu što se dešava kad nema lovoovlaštenika koji je odgovoran, jel tako? Zna se tko je odgovoran i tko će snositi štetu. Preventiva? Kako preventiva? Pa jel vama jasno da se divlja svinja koja se skrižala ne može puškom smanjiti njezin broj. Ona danas othranjuje deset mladih godišnje, nekad jedno do dva, kada je bila prava divlja svinja, sad se prasi dva puta godišnje. Što svinja radi električnom pastiru, okoljuža se, osuši se i ide kroz njega kao tenk. Pričate o nečem o čemu nemate pojma,

Zahvaljujem kolega Lenart. Dopustite, vi ste bili državni tajnik, ja nisam još do sada bio niti jedan državni službenik da bi imao prilike neke stvari rješavati, vi ste imali prilike, pa niste to do sad imali prilike pokazali. Vi samo znate kritizirati, kad se ugase lovačke udruge, onda se zna šta slijedi. Da, zna se šta slijedi. Slijedi anarhija. Onda vise nema niti sistema rješavanja. Preventiva. Govorili ste o preventivi. Da, pojačani odstrjel. odstrjel. Vi jedini na svijetu znate sve, vi ste državni tajnik bili, vi znate na koji način rješavati problem poljoprivrednika. I lovac ste i poljoprivrednik i ne znam šta ste se sve nabrojali. Ako se ugase lovačke udruge, zanima me na koji način ćete razgovarati s lovcima sad kad dođete k njima? A vjerujte da u poljoprivredi nešto malo znam. Možda ne tolko dobro kolko vi na 50 hektara nešto znam na 700 ili 800. Hvala vam. Zastupnik Lenart zatražio je povredu Poslovnika. **Lenart, Željko (HSS)** Povreda Poslovnika, članak 238. vrijeđanje od strane kolege Križanića. Ja sam bio državni tajnik u Ministarstvu turizma kod najboljeg ministra u to vrijeme, u toj Vladi koji je bio iz HSS-a, i nisam mogao rješavati probleme u poljoprivredi, pogotovo štete od divljači. Vi ste sad u prilici da u srijedu rješite to da ne dignete ruku za to i da smanjite štetu ovdje, a vi to normalno nećete, jer ne smijete. vi to normalno nećete, jer ne smijete. **Petrov, Božo (MOST)** Kolega Križanić, nema potrebe za povredom Poslovnikom jer nisam stigao uopće izgovoriti ništa. Zastupnik Lenart, nije bilo povrede Poslovnika, ja vam moram izreći opomenu po članku 239. Hvala. Zastupnik Alen Prelec, javio se za repliku. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedavajući. Kolega Križanić, vi ste puno toga govorili o ovom zakonu, ja se slažem da je on u stvarno velikom djelu je dobar zakon, ali molim vaš komentar vezano uz to da komentar vezano uz to da se po mojem sudu da prevelika ovlaštenja Hrvatskom lovačkom savezu. Pogotovo recimo u ovom članku 59. gdje kaže lovo ovlaštenik je dužan imati lovnika, a osposobljavanje lovnika provodi HLS. Kako ćemo evo vaš sud o tome dajemo prevelika ovlaštenja Hrvatskom lovačkom savezu govori samo o tome koliko imaju na raspolaganju, koliko su imali dobit, kud novac odlazi i što oni rade. Kolega Klarić je rekao da dajemo rješenje ja ne kritiziram ovo ali dajem rješenje, evo dao sam amandman u kojem će pisati, osposobljavanje lovnika provodi se kod pravnih osoba koje za to ovlasti ministarstvo, evo konkretnih stvari. Zašto sve dajemo Hrvatskom lovačkom savezu, a znamo da u tom Hrvatskom lovačkom savezu ima svašta

nemam osobno ništa protiv toga da su takve ovlasti, da je takve ovlasti imalo ministarstvo, uprava za lovstvo ili šumarstvo ili neka druga uprava i nije nužno rješenje trebalo biti takvo, slažem se s vama. Zastupnik Nikola Grmoja, javio se za repliku. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega, javio sam se znači jer sam dobio jednu poruku od lovaca iz Doline Neretve i oni smatraju da bi se ovim zakonom trebalo konačno dopustiti čukanje, to je jedan tradicionalan oblik lova, naravno ograničiti sam izlov, ali dopustiti nešto što je dio naše tradicije i evo iz tog razloga budući da sam imao nekakve druge obveze nisam stigao tijekom rasprave, ali vi ste dio vladajuće većine pa molim i vas, a i predstavnike ministarstva da se razmisli o tom prijedlogu. Odgovor na repliku, zastupnik Križanić. **Križanić, Josip (HDZ)** Poštovani kolega Grmoja, vi ste vjerojatno to rekli na vašem domicilnom dijalektu i ja vjerujte ne znam kakav je to način lova za sve ono što lovci traže, a mislite da je dobro ja sam uvijek za, dapače, međutim ne znam kakav je to način lova i što god da vam odgovorim ja bi prejudiciral, hvala vam. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Tomislav Lipošćak. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, evo pred nama je Zakon o lovstvu, Konačni prijedlog Zakona o lovstvu i prije nego što počnem nešto više o toj temi želio bih još jednom naglasiti definiciju lovstva odnosno lovstva kao djelatnosti koja obuhvaća uzgoj, zaštitu, korištenje i lov divljači. Ovo korištenje i lov divljači nalazi se na posljednjem mjestu i razlog iz kojeg ovo govorim je česta ajmo reć negativna percepcija pa čak i danas u ovoj saborskom raspravi, lovaca i općenito lovstva koji se maltene ponekad doživljava kao skupinu ljudi koji lutaju šumama i pucaju praktički na sve živo što se miče. Ponovit ću još jednom uzgoj, zaštita i na kraju je tek korištenje i lov divljači. Prije, nego se dotaknem i samoga zakona vezano i na ovo ranije …/nerazumljivo/… je bio na još nekoliko činjenica konkretno koje su vezane uz kraj iz kojeg dolazim, ogulinski kraj, ali mislim da je situacija slična ako ne gotovo identična i u cijelo RH. Naime, naglasio bi da su upravo lovci bili među prvima koji su se organizirano stavili u službu obrane RH, prvi dobrovoljački odredi, prvi tzv. seoske straže bile su uformirane upravo od lovaca. Čak i u ovim današnjim mirnodopskim uvjetima lovci su prvi ti koji priskaču u pomoć imali smo priliku vidjeti i kod katastrofalnih poplava na ogulinskom području upravo su lovci bili među prvima sa 100-tinjak svojih članova koji su pomagali ugroženome i poplavljenome stanovništvu. Slično je bilo i kod velikih količina snijega, kada su jedini lovci bili koji su čistili putove do lovišta, prihranjivali divljač mnoge druge udruge skupine građana koje su vrlo često najglasnije u kritikama, nije ih bilo niti blizu. Međutim, ajmo se vratiti sada i samom zakonskom prijedlogu iako je već dosta toga rečeno danas i u raspravi i ne želim se previše ponavljati, ipak bi naglasio da je svaki pomak na bolje, prema jednom jasnom i organiziranijem lovstvu ima zapravo multiplicirajući učinak i ima benefite i koristi osobito u ruralnim sredinama gdje zapravo kroz lovstvo, lovstvo ne možemo gledati samo ko ko pojam lova, on je puno širi i nego sad već i kroz mogućnosti razno razne u turizmu i gospodarstvu gdje zapravo u ovim našim manjim sredinama u ruralnim područjima zapravo svaki prodani obrok više svaki iznajmljeni ležaj više predstavlja mnogostruku korist za naše stanovništvo. Po meni, meni možda i najznačajnija stvar u ovom zakonu jest pitanje šteta, vječito pitanje oko kojega lomimo koplja već godinama i vjerojatno ćemo lomiti koplja i u buduće jer vrlo teško uskladiti sve zainteresirane strane da budu zadovoljne bilo kakvim zakonskim prijedlogom osobito ovdje kada govorimo o lovcima i lovo ovlaštenicima odnosno sa i poljoprivrednicima sa druge strane. Ipak rješenje na način da se 50% sredstava od naknade za pravo lova vraća kroz ministarstvo, između ostalog i za osiguranje lovišta i naknadu šteta ipak na jedan način način rasterećuje lovačka društva i daje im dodatnu sigurnost u njihovom budućem postojanju u odnosu na onu situaciju koju smo imali do sada, ali o tome smo već dosta razgovarali danas i dosta je toga rečeno pa se ne bih ponavljao i duljio. Iskoristio bih priliku dok je s nama i državni tajnik da da prokomentiramo možda i nekoliko nedoumica riješimo koje su vezane u samom zakonu, pa i istina već smo i imali čuti o tome. Nadovezao bi se također na članak 59. u kojem se navodi da je lovo ovlaštenik dužan imati lovnika, lovnik mora posjedovati iskaznicu koju izdaje Hrvatski lovački savez, a osposobljavanje lovnika provodi Hrvatski lovački savez. E sad, vezano uz to osposobljavanje možda je malo nejasno napisano, ili možda ja nedovoljno dobro to razumijem pa možda malo da pojasnimo. Sam način osposobljavanja lovnika da li ga vrši Hrvatski lovački savez ili Lovačko učilište po odabiru saveza. Ako je riječ o učilištu smatram da ne bi bilo loše proširiti tu ovlast, zapravo, osposobljavanje lovnika na sva ostala lovačka učilišta, ako se ne varam 16 ili 17 na području RH, upravo iz razloga u prvom redu smanjivanja troškova. Znači, ili će pojedinci morati putovati u Zagreb, u Hrvatski lovački savez polagati to osposobljavanje za lovnika ili će savez morati to organizirati na …/Govornik se ne razumije/…lokacijama, gdje opet dodatno rastu troškovi jer mora organizirati i zadovoljiti zakonske kriterije po pitanju učionica, opreme učionica i sličnih kriterija. I također kada već uvodimo pojam lovnika u sam zakonski prijedlog, nameće se pitanje da li sada taj lovnik preuzima odgovornost za provođenje lova ili i dalje nam ostalo lovo ovlaštenik koji je odgovoran za lov odnosno u ovom slučaju, u slučaju udruge, to je predsjednik lovačkog društva. Također vezano uz lovnika imamo čl.24 gdje u st. 4. se navodi za što je sve lovo zakupnik dužan osigurati odnosno što je dužan imati. Jednako tako u čl. 36. u st. 6. navodi se što je sve koncesionar dužan imati. I opet nam u ova obadva članka zapravo nedostaje taj lovnik. Da li ga moraju imati, ne moraju ga imati, tu se to ne navodi. Jednako tako čl. 35. definira da se na državnim lovištima većim od 10 tisuća hektara koncesija lova daje na rok do 30 godina. Pitanje koje smo dobili, koje se postavlja zašto samo na većim od 10 tisuća hektara, šta je s ovima koji su manja odnosno koja imaju primjerice 9900 hektara i sl. Također osobito bi se nadovezao na čl. 9. odnosno na vrste koje su definirane kao divljač. Između ova dva čitanja sa popisa divljači nestaje odnosno izostavljen je veliki vranac odnosno kormoran kako ga uobičavamo nazvati i nemojte me krivo shvatiti, nisam protiv zaštite životinja, osobito velikoga vranca, ali ponoviti ću jedno pitanje koje se često postavlja tko će samu prirodu zaštiti od zaštitara prirode? Naime, tko će zaštititi i konačno moju Dobru, moju Tončicu, rijeku Kupu ili mnoge druge salmonidne vode od velikog vranca odnosno od kormorana. Tko će zaštititi potočnu pastrvu ili mnoge druge autohtone, pa čak u nekim slučajevima i endemske riblje vrste. Na ovakvim vodotocima se pojavom jedne obitelji velikog vranca ili ne daj Bože, čitavih kolonija, u vrlo kratkom roku dolazi do pustošenja kompletnoga ribljega fonda i tada nam je uzalud trud i ribiča i ribolovnih društava i ribo čuvara koji vode računa o tim vodama kada nam jedan zakonom zaštićeni krivolovac zapravo napravi veliki štetu u samo nekoliko mjeseci. O štetama na ribnjacima, na ribnjačkim površinama neću niti ni govoriti jer su iznimno velike. Zato i ovaj puta apeliram i na ministarstvo da što prije iznađemo rješenje za ovaj problem koji će zadovoljiti sve zainteresirane, i zaštitare prirode i ribnjačare i naravno ribolovna društva odnosno sportske ribolovce. Jer, dok se mi dogovorimo da li je kormoran odnosno veliki vranac strogo zaštićena vrsta ili nije, da li je on autohton ili alohton, u međuvremenu nam se događaju velike štete koje imaju dugoročne i višegodišnje posljedice, a devastacija na takvim manjim otvorenim vodama su izrazito velike. Evo, i na kraju bih pozdravio zapravo ovo zakonsko rješenje i ponovit ću ono što sam već rekao da je svaki napredak na polju lovstva i lovstva kao djelatnosti ima multiplicirajući učinak, kako na turizam, tako i na gospodarstvo jer samo lovstvo je zapravo pojam koji je mnogo širi od samoga lova, osobito u ovim našim manjim ruralnim dijelovima gdje je svako radno mjesto više, svaki iznajmljeni ležaj više itekako dobro došao i dobra stvar. Hvala lijepo. Zastupnik Tomislav Klarić javio se za repliku. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega, evo prije replike samo pojašnjenje Grmojinog lovo ćukanja. Dakle, tradicionalni način lova u dolini Neretve, gdje su…/Govornik prilikom preleta lovili lisku, sada koriste megafone, ne znam čega sve ne i to je nešto što bi trebalo podržati svakako tradicionalno oko smanjenja broja. Ali ovo što se tiče izobrazbe, ovdje u čl.4., svi gledamo osposobljavanje lovnika koji provodi Hrvatski lovački savez. Međutim postoji 5 uvjeti i način izobrazbe, izgled…/Govornik se ne razumije/…osposobljenosti lovnika iz dužnosti lovnika ministar propisuje Pravilnikom. Dakle, postoji jedan Pravilnik. Ja ovdje govorim iz razloga jer smo svojevremeno imali situaciju kada su se lovci kroz određeni niz godina obučavali u lovačkim društvima, polagali lovački ispit. Sad se praktički štancaju lovci, na neki način plati polaganje ispita, položi lovački ispit i onda bane u lovačko društvo, ja bih htio biti vaš član. Na ovaj način, po meni se uvodi jedan određeni red, povezuje se stoga toga budućeg člana neke lovačke udruge i sa samom udrugom, a i sa Hrvatskim lovačkim savezom. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Lipošćak. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** Djelomično se i slažem s tom vašom konstatacijom o tzv. štancanju lovaca, ali ne možemo niti razgovarati baš na takav način jer ne možemo sve i učilišta i sve koji se bave takvom djelatnošću stavljati u isti koš. svim učilištima da vrše izobrazbu lovaca, smatram da bi mogli i omogućiti izobrazbu lovnika, što smo rekli, to će se definirati Pravilnikom jer smatram da je lovnik odnosno kako ga sada uvodimo u zakonu, samo jedna nadopuna već postojećih lovaca i zapravo jedno doškolovanje. Ako smo dali učilištima mogućnosti za školovanje lovaca, da ajmo reći od nulte točke napravimo lovca, damo mu znanje i mogućnosti da posjeduje lovačko oružje i da sudjeluje u lovu, ne vidim razloga zašto ne bi tada i ta učilišta koja su zapravo zadovoljila sve zakonske regule, bila u mogućnosti i školovati jednoga lovnika. Hvala. Zastupnik Alen Prelec javio se za repliku. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedavajući. Da, kolega Lipošćak ja se apsolutno slažem s vama kada ste rekli da bi bilo dobro da lovci imaju mogućnosti izobrazbe na cijelom teritoriju RH. Postoji 17 učilišta koji imaju, među ostalim i Hrvatski lovački savez, i 17 odnosno još 16 učilišta u RH. Ali samo Hrvatski lovački savez ima ekskluzivu za izobrazbu lovnika. Jer to je ono što se ja u stvari protivim. Zašto Hrvatski lovački savez ima tu ekskluzivu, zašto ne damo svih ostalih 16 učilišta koji imaju dozvolu i Ministarstva prosvjete i Ministarstva poljoprivrede za obučavanje, e tu trebamo ovaj zajednički nastupiti i ja vjerujem da ćete podržati moj amandman koji sam dao gdje za takvu izobrazbu dajemo ovlaštenje ministarstvu da može raspisati i ostalih 16 učilišta kako bi lovci mogli sami birati, a ne biti na neki način pod utjecajem ovaj Hrvatskog lovačkog saveza. Odgovor na repliku, zastupnik Lipošćak. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** To u biti odgovor kolegi Klariću, u replici sam rekao ako će ministarstvo pravilnikom propisati daljnje regule onda mogu podržati ovakav zakonski ovakav zakonski prijedlog i ne vidim razloga da to ne bude tako i naravno da se slažem s time da u koncu konca polazeći od samih lovaca koji će imati potrebu položiti odnosno izobrazbu za lovnika zašto im ne bismo smanjili i troškove i omogućili im da polažu znači u svim dijelovima lijepe naše ovakav ispit.

prirode da se oni brinu o očuvanju okoliša pa i njih 65 tisuća i o očuvanju biološke raznolikosti i upravo na prijedlog športsko-ribolovnih udruga, lovačkih udruga, zakupaca, ribnjaka koji trpe ogromne štete od ribojednih ptica bilo je u prvom čitanju predloženo i ušlo je u zakon da bude lov na divljači …/nerazumljivo/… dosta veliki vranac i nije dobro da je izbačen, ostavljeno je da se mogu podnijeti zahtjevi Ministarstvu zaštite okoliša i prirode da se odobri lov ako je negdje prekomjeran, ali nigdje nije napisano kako će se radi monitoring, tko će ga radit i tko će platit štete ako ako nastanu prije svega na slatkovodnim ribnjacima, a one se već 2-3 godine nisu isplatile u milionskim iznosima zakupci su došli u financijske probleme, a mi ovdje sad dvojimo da li Ministarstvo zaštite okoliša se slaže sa Ministarstvom poljoprivrede ili ne, pa onda nek Ministarstvo zaštite okoliša osigura sredstva za štete na slatkovodnim ribnjacima i športsko-ribolovnim udruga. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku, zastupnik Lipošćak. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** Pa slažem se u tom dijelu s vama i to sam i u svojoj pojedinačnoj raspravi iznesao međutim još moramo poštivati zakon. Znači ako postoje određene nedoumice vezane uz europske direktive i zapravo podudaranje dvaju zakona osobito ovom iz zaštite prirode ne vidim razloga da se to u skoroj budućnosti ne riješi. Posebno bih naglasio problem ne samo ribnjaka jer o ribnjačarstvu smo puno govori, problem otvorenih voda kojima gospodare ribolovna društva,

koje nisu toliko duboke nemaju toliko prirodnih skloništa za ribe, pojava jedne obitelji kormorana odnosno velikoga vranca može uzrokovati ogromne štete a kamoli cijelih kolonija kao što se to dešava u posljednje vrijeme, Gorski kotar, Kupa, Dobra, Tounjčica i sl. rijeke su devastirane, riblji fond je stvarno na niskim granama. **Petrov, Božo (MOST)** Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Damir Felak. Poštovani gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege saborski zastupnici, evo ova rasprava o Konačnom prijedloga Zakona o lovstvu u članku 4. ovaj zakon propisuje cilj to je održivo gospodarenje populacijom divljači i njihovim staništima na način i obujmu kojim se trajno unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvoda sposobnost staništa i biološka raznolikost, a time se onda ispunjavaju i osnovne funkcije lova i lovstva, to su gospodarska, turistička, rekreativna zaštita zaštita i očuvanje biološke raznolikosti, ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači, divlje faune i flore. Isto tako, ovaj zakon usklađuje neke akte RH sa aktima Europske unije i mislim da je ključna riječ u ovom zakonu ravnoteža. Čuli smo u raspravama ajmo tako reč stavove puno strana, stavove lovaca, stavove poljoprivrednika, stavove ljudi koji se brinu o zaštiti prirode i svi su oni na neki način u pravu, ali mi imamo jedan prostor u RH u kojoj se odvija više u istom vremenu više djelatnosti. Jedna od njih je lov, lovstvo, drugo su neke druge gospodarske djelatnosti, treće su neke ajmo tako reć neke rekreativne djelatnosti, zanimanje ljudi za pojedina, za pojedine oblike prirode, flore, faune njihove zaštite teško je to u jednom ovakvom zakonu sve pomiriti. Kao što je i rečeno u uvodu zakon ide za time da se pokuša naći nekakva ravnoteža, da svi budu po barem malo zadovoljni i mislim da je zakon tu svrhu najvećim dijelom ispunio. Pozdravljam jednu stvar, a to je decentralizacija znači da će od sada županije za zajednička lovišta moći donositi neke mjere mislim da će to ubrzati prije svega ostvarenje takovih mjera ako u konkretnom slučaju se vidi da negdje nastaju povećane štete od divljači da će se puno u kraćem roku moć propisat pojačani odstrel divljači da se spriječe štete, jer budimo realni nit je do sada bilo moguće, a niti će u budućnosti biti moguće spriječiti sve štete koje koje radi divljač, jer ona je kako joj samo ime, kako joj samo ime govori a i u članku 51. zakona rečeno to je znači ona se kreće slobodno u prirodi i nije pod nekakvom kontrolom da bismo mi mogli sada u potpunosti spriječiti štete, ali trebamo učiniti sve što je moguće. Ja mislim da je tu ključna jedna stvar, mi stalno govorimo ogade, repelenti, ovo ono, ali u članku 77. mjere za sprječavanje šteta od divljači jesu smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu i to je po meni ključna mjera. Znači tu je, dobro je gospodin Lenard rekao vjerojatno iz vlastitog iskustva ali nije to svakako iskustvo samo njegovo, vjerojatno u lovačkim društvima da se možda u lovno-gospodarskim osnovama i ne prikazuje stvarno stanje divljači i onda kroz odstrel, praćenje kroz lovno-gospodarske osnove odstreli se jedan dio divljači ali se ne postigne ova ravnoteža, a to bi trebalo, tome bismo trebali težiti tu se slažem da bi kontrola trebala biti pojačana. No da će ovaj Zakon upropasti Hrvatsku poljoprivredu sigurno neće. Mi stalno govorimo o nekakvoj propasti hrvatske poljoprivrede ali stalno vidimo da poljoprivreda funkcionira i da je ona vrlo žilava. Nisu svi zadovoljni nije svima idealno ali i danas dobar broj ljudi u Hrvatskoj živi od toga i ja sam siguran da štete koje čini divljač ako koje se kroz ovaj Zakon jedan dio tih odgovornosti za te štete pokušava na neki način ajmo reći prevaliti i na vlasnike, znači, poljoprivrednih površina. Mislim ipak da je Zakon tu donekle izbalansiran, a da će se u budućnosti naći još sredstava koje bi oteretile vlasnike a ne bi istovremeno opteretile lovačka društva, jer se slažem u potpunosti sa razmišljanjima većeg dijela mojih kolega da lovačka društva i sada u dosta teškoj financijskoj situaciji kad moraju plaćati štete od divljači koje nastaju kako na usjevima tako i na prometnicama i da prijeti gašenja dijela tih lovačkih društava da ne govorim o starosnoj strukturi članova i svega ostaloga. Moramo tu naći nekakvo zadovoljavajuće rješenje da se njih malo otereti od toga. U svakom slučaju za pozdraviti je ovo da će se štete koje nastaju na prometnicama financirati iz fonda pri ministarstvu. To treba dogovoriti sa osiguravajućim društvima. A što se tiče, govorilo se dosta i o kormoranu ili o velikom vrancu. Ja sam bio jedan od onih koji se zalagao da se ta vrsta uključi u lovnu divljač jer štete koje nastaju su ogromne. Upravo na poticaj velikog broja ribolovnih udruga iz kraja iz kojeg ja dolazi gdje je rijeka Drava i vode koje se na nju vežu su izložene takovim štetama. Znači, na ribnjacima se te štete donekle nadoknađuju, gdje je znači gospodarska djelatnost, ali na ovim slobodnim vodama nema nikakve naknade. Sada kad smo ipak znači prihvatili i slušao sam iz gospodina Vlaovića koji je o tome dosta vatrenog govorio. Nažalost, nema ga više ovdje u dvorani. Trebao je onda slušat na raspravi kad je bilo prvo čitanje ovog Zakona gospodina Stazića, koji sjedi 3., 4. mjesta dalje od njega, koji se vatreno zalagao za to da se kormorana ne dira jer to je nekakva ptica koju treba zaštiti. koju treba zaštiti. Koji je razlog za to, da li je taj kormoran posebno lijep, nije? Da li radi nekakvu korist, ne radi. Da li radi veliku štetu, radi, pojede i 30 kg ribe dnevno. Ili je ako je ne pojede što je najžalosnije usmrti je. Pa pošto su i HSS i SDP u nekoj vrsti koalicije i suradnje ćudi me da se onda gospodin Vlaović nije sa gospodinom Stazićem dogovorio da li tog vranca treba štiti ili ga treba puštati da radi ove štete koje su enormne. I imamo kao posljedicu toga i to da su pojedine vrste riba u Dravskom slivu, barem tamo od kuda ja dolazim Podravini gotovo potpuno nestale, a nekad su bile dosta brojne. I takorekoć autohtone, upravo radi dolaska velikog vranca. Ovaj način gdje se otvara mogućnost da se traži od Ministarstva zaštite okoliša i energetike posebna dozvola da se na neki način smanji populacija velikog vranca ili kormorana po meni je dosta komplicirana. Jako spora i neće dati one efekte koje smo svi htjeli ali na žalost i određena Europska regulativa nas usmjerava u tom pravcu. Nadam se, samo da će se tu naići na dobru volju u ovom Ministarstvu, koje sam spomenuo, da se ipak na neki način smanji populacija velikog vranca jer nitko ne želi da se i ta vrsta istrijebi. Ali da ju se smanji na nekakav broj koji bi omogućavao normalno ravnotežu u bavljenju i uzgojem riba a isto tako da i ta ptica se ne iskorijeni u potpunosti. I još ono što je za pozdraviti i to pozdravljam a to je skidanje ove granice za dobivanje lovačke dozvole na 17, 5 godina. Mislim da se tu moglo ići čak i hrabrije bez obzira na iz nekih drugih ministarstava, jer u Europi imamo čak granicu i od 14 godina u nekim zemljama u većini je 16. Mi smo sada to spustili na 17,5 godina. To je mali pomak na bolje, mislim da će se uskoro doći i do takove situacije da ćemo to moći spustiti i na 16 godina. Jasno uz strogu kontrolu ponašanja takovih lovaca u lovu. I jasno da se tu ne dođe se tu ne dođe ne daj Bože do nekakvih neželjenih incidenata. Evo toliko, mislim da je Zakon, ono što sam u početku rekao, nije za nikoga idealan ali je pomirio dosta toga. Ove štete koje se događaju na poljoprivrednim površinama tu treba stvarno se još više uključiti, svi zajedno se moramo uključiti u to da smanjimo brojnost divljači pa će onda i takove štete biti manje. Hvala lijepo. Zastupnik Tomislav Lipošćak zatražio je repliku. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem kolega Felak. Naravno da se slažem s vama da uopće nije upitno treba li kormorana zaštiti ili ne. Upitne su brojke i upitna je populacija i upitna je šteta koje on prouzrokuje. On što treba reći, evo imam pred sobom i članak od prof. dr. Krešimira Pažura, koji je još 2002 god. upozoravao na alarmantne stanje. Ono što je zanimljivo da do 1970-tih godina kormoran nije činio tolike štete i zapravo njegova populacije bila na jednoj bio ekološkoj ravnoteži od nekih tisuća jedinki na razini cijele Europe. Tih godina dolazi do zaštite, apsolutne, kormorana da bi taj broj narastao do 1996. na gotovo 800 000 jedinki. I u tome je problem. Znači nije problem trebamo li ga zaštiti ili ne. Trebamo, ali svakako pronaći jedan zadovoljavajući način na koji treba tu populaciju držati u prihvatljivom broju da nam ne nanosi štete u drugim eko sustavima. Damir (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Lipošćak, pa to je upravo ono što sam ja govorio. Znači, nitko nije protiv zaštite pojedinih vrsta a tako i kormorana ili velikog vranca ali ne smijemo si dozvoliti jednostavno kao nekakva odgovorna zajednica da brojnost te populacije onda narušava i čini štetu drugim biljnim i prije svega ovdje životinjskim vrstama odnosno ribljem fondu. Znači zaštita da, ali kontrolirana i s vođenjem te populacije na onaj broj koji onda cijeli ekosustav može podnijeti da tu bude ravnoteža, da te štete nisu on se mora hraniti, uvijek će pojesti određeni količinu ribe ali jasno, ne smije biti tih ptica previše jer ako ih je previše onda čine preveliku štetu koja je onda pogotovo na ribnjacima i gospodarski opipljiva, tu odštetu plaća država kod ribnjaka a kao što sam rekao, na slobodnim vodama odštetu ne plaća nitko. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi, prijavio se zastupnik Josip Đakić. u visokom usklađenju bio sa Hrvatskim lovačkim savezom i koji je zapravo i kroz prvo čitanje, došli smo do ovoga drugoga u kojem je skoro sve postalo zapravo definirano, jasno i usklađeno kako bi što bolje zastupalo populaciju lovaca ali jednako tako i osiguralo određena sredstva i za naknadu štete pa ću nešto o tome i govoriti. Lovstvo je važna gospodarska, turistička, rekreativna djelatnost u RH i donošenjem ovoga zakona osigurat će se održivo gospodarenje populacijama divljači i njihovim staništima na način i obujam kojim se trajno unaprjeđuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa, biološka raznolikost čime se postiže ispunjavanje gospodarske, turističke turističke i rekreativne funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači i divlje faune i flore. U području lovstva ustanovljeni su brojni problemi a dosadašnja pravna regulativa nije bila učinkovita niti odgovarajuća za rješavanja tih problema. Zadovoljstvo je istaknuti činjenicu da je predlagatelj prihvatio veliku većinu primjedbi i prijedloga iznesenih u raspravi u prvom čitanju i na taj način poboljšao zakonu u najvećoj mogućoj mjeri. Osim usklađivanja Zakona o lovstvu s pravnom stečevinom EU-a, ovim se zakonom stvaraju pretpostavke za rješavanjem niza problema uočenih u lovstvu. Posebno bih istaknuo, stvaraju se pretpostavke za uvođenje više reda u lovstvu počevši od samoga gospodarenja lovištima pri uzgoju, zaštiti, lovu i prometovanju sa divljači i njenim dijelovima i upravljanju lovačkog oružja do uređivanja odnosno između lovoovlaštenika i davatelja prava lova ovim prijedlogom zakona svi novosklopljeni ugovori o zakupu i koncesiji prava lova i upravnim ugovorom, uređeni pravni odnos. Isto tako, rješava i problem koncesija prava lova koji se javlja zbog toga jer dosadašnjim zakonom nisu bile predviđene mogućnost ili vizije ili korekcije programa razvoja lovnom gospodarstva i zanemarivanje činjenice da se u 30 g. okolnosti mogu bitno promijeniti i mijenjaju e. to vidimo i zbog bolesti na divljači i zbog svih ostalih štetočina koje se događaju u lovištima. Predloženo je da se u budućem razdoblju koncesija prava lova daje na rok od 30 g. te ovisno o predloženoj površini za veća gospodarski isplativija i lovno-turistički perspektivnija lovišta površine veće od 10 000 ha, u kojima se gospodari svim vrstama krupne divljači odnosno uzgajališta divljači površine veće 1000 ha. Također ovim prijedlogom zakona, nadležnim tijelima županija i grada Zagreba poveća se dio nadležnosti odnosno omogućava se provedba dijela posla vezanih uz gospodarenje lovištima ustanovljenih na njihovim teritorijalno nadležnim površinama neovisno radi li se o državnim, zajedničkim ili privatnim lovištima a koji su važećim zakonom u isključivoj nadležnosti ministarstva. Tu se prije svega misli na uvođenje novog načina odobravanja lovno gospodarskih osnova za državna, privatna i zajednička lovišta kao i na ovlaštenje nadležno tijelo, županije odnosno grada Zagreba da zabrani lov pojedine vrste divljali radi zaštite njezinog brojnog stanja, zaštite poljoprivrednih usjeva, pojave kemijskog, biološkog ili radiološkog zagađivanja, dopustiti provedbi sanitarnog ili redukcijskog odstrela te izlučenje divljači osim ptica s površina na kojima ugrožava sigurnost ljudi, imovine ili na kojima prema drugim propisima ne smiju obitavati, potoci, zračne luke i slično te donijeti rješenja o smanjenju broja brojnost stanja pojedine vrste divljači osim ptica koje ugrožavaju zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjska vrsta ili čini drugu štetu ako mjere za sprječavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bilo gospodarski opravdane. Predloženim zakonskim rješenjima također bi se ubrzalo postupanje vezano uz provedbe mjere nužnih za sprječavanje šteta od divljači budući bi jedinice područne (regionalne) samouprave ovisno o nastalim situacijama imale mogućnost bržeg uvoda i odnošenja mjera potrebnih za rješavanje nastalih šteta kako o divljači tako i na divljači. Značajna je novost ovoga zakon i to što se vlasnicima privatnih zemljišta površine ne manje od 500 ha koja predstavljaju jednu cjelinu, omogućuje se osnivanje privatnih lovišta na predmetnoj površini. Također se omogućuje udruživanje predmetnih subjekata vlasnika zemljišta pri osnivanju privatnih lovišta ukoliko svaki od njih posjeduje površine zemljišta koja nije manja od 500 ha. Predloženom mogućnošću osnivanja privatnog lovišta, izbjegli bi se sporovi oko naknade šteta nad predmetnim površinama budući bi osnivanjem privatnog lovišta na površini zemljišta koja posjeduje kao vlasnik, vlasnik tak ustanovljenog lovišta preuzeo obavezu vezanu za sprečavanje štete od divljači na tim površinama i sam odgovarao za nastalu štetu na svojoj površini čime bi se izbjegli prijepori koji se pojavljuju u dosadašnjoj praksi kada vlasnici poljoprivrednih površina terete ovlaštenike prava lova za nastale štete od divljači smatrajući da u nedovoljno potrebnom obimu provode mjere sprečavanja štete od divljači. I konačno, po pitanju šteta nastalih naletom vozila na divljač. Prijedlogom zakona definirane su dvije moguće situacije vezane uz neposrednu odgovornost vozača i ovlaštenika prava lova za štetu nastalu na divljači i na vozilu. Na način da je propisano odgovornost vozača za štetu na divljači i za štetu na vozilu ukoliko je isti upravljao vozilom suprotno propisima kojima je uređeno područje o sigurnosti prometa na cestama, dok je odgovornost lovo ovlaštenika propisana u slučajevima kada se utvrdi da je šteta nastala kao posljedica provođenja lova. Ono što želimo reći i pozdraviti da je Ministarstvo poljoprivrede sa 15 milijuna kuna plus Ministarstvo prometa sa 5 milijuna kuna i Hrvatski lovački savez sa 5 milijuna kuna umnožavajući ovako sredstva od 25 milijuna kuna omogućio stjecanje polica osiguranja kako bi što više omogućio lovačkim društvima da lakše kroz osiguranja lovišta naplate štetu onima koji su stradali. Procjenjuje se i vidljivo je iz prijava 4000 šteta na vozilima koje kroz evidenciju kroz godinu se prijavljuju i dugoročni postupci naplate tužbama, sudskim postupcima i cijenom koštanja tih sudskih postupaka. Ja sam govorio o tome da se moramo nešto poduzeti, kao u Zakonu o poljoprivredi gdje se 70% police osiguranja vraća poljoprivrednicima koji osiguraju svoje zemljište od elementarnih nepogoda, tako i u ovom pogledu u Zakonu o lovu i u Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo prometa i Hrvatski lovački savez su iznašli najbolja rješenja i mislim da naši kolege neki idu u lov šumom, neki drumom, pa puno toga su u ovom zakonu zaobišli drumom i nisu vidjeli od šume što zapravo u njemu piše, pa su tako krivo tumačeći zakon došli do krivih percepcija. Danas ih sada još više nema tu, oni su svoje obavili, otišli. Ovaj zakon je dobar jer lovački savez zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede usaglasio sve svoje stavove i u najvećem dijelu postigao suglasje. Klub HDZ-a je predložio amandman koji se i meni sviđa i koji zapravo omogućava da oni koncesionari koji su ispod 10000 hektara prelaze u zakup, više neće biti u koncesiji, da nakon isteka koncesije imaju pravo, kao što to imaju zakupci u u dosadašnjim zajedničkim lovištima. Evo, toliko od mene, pozdravljam ovaj zakon i mislim da je on jako dobro usuglašen sa svima onima koji će ga u budućnosti koristiti. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Josip Križanić zatražio je repliku. Gospodine podpredsjedniče, gospodine Đakić, vi ste govorili o lovu zakupninama, pa mene zanima što vi mislite o lovu zakupninama za zajednička lovišta, poglavito tamo gdje obitava sitna divljač, pri mislim na trčke, samo fazane. Mislim da bi tu lovo zakupnina trebala biti minimalna jer brigu o divljači na takvom terenu upravo vode lovci i oni bi trebali za to biti nagrađeni smanjenjem lovo zakupnine na minimalu. Kako bi se time olakšalo poslovanje takvih društava, pogotovo stoga što lovstvo više nije biznis i kao takvoga bi ga trebalo promatrati. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo podpredsjedniče, hvala uvaženi kolega. Ja sam svjestan u kakvoj su situaciji lovačke udruge i koliko su velike članarine u njima. One su po 2.000,00 kn godišnja članarina u lovačkoj udruzi nije mala. No, zajednička lovišta su regulirana također ovim zakonom i ona za njih koncesije tj. za njih…/Govornik se ne razumije/… propisuju županije i odlučuju o postignutim cijenama. Znamo i sami da početna cijena može biti ovakva i onakva, zapravo sitna divljač koja obitava u lovištima nije nekakva atraktivna za neke turiste, al za neke je. Neki lovci striktno vole ići na trčke, na fazana, na patku, na gusku i to su njima specijaliteti, dok drugima su krupna divljač, jelenska svinja i to. Tako da razlika u cijeni baš i ne može biti uvjetovana samo sa

Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću vrlo kratko, vrlo prozaično probati ovo samo svesti na ono najbitnije ono što smo danas ovdje slušali i što po meni je najbitnije našim građanima. Dakle, kada govorimo o sprječavanju šteta o divljači, mi moramo tu pomiriti, pa skoro 4 interesne strane. Imamo, naravno poljoprivredne proizvođače koji trpe štetu na svojim usjevima odnosno i na stoci ili znam o čemu god, imamo udruge i oni koji upravljaju lovištima, imamo građane koji stradavaju, imaju materijalne štete od naleta vozila i imamo s druge strane i samu divljač kada govorimo o zaštiti samih i pasmina, ali prije svega i same divljači. I kako sada uvijek kada dobijemo 4 različite strane, uvijek moramo naći način da na koji da pomirimo sve. Što bi reko sunarodu da je vuk sit, a ovce na broju. Znamo da je to nekada i nemoguća misija. Također, ne može nitko ovdje reći, mislim da se svi slažemo da dosadašnji način nije bio dobar. Kada govorimo o štetama koji su imali, ako govorimo o naleta vozila na divljač, puno puta su sami lovo zakupnici odnosno udruge koje upravljaju lovištima dovođene u situaciju da niti mogu dugotrajne procese isfinancirati, niti mogu štete nadoknađivati i samim po time odlazili su u stečaj. S te strane građani se ne mogu naplatiti, s druge strane mi ne dobivamo ono što želimo i ne koristimo sav potencijal kad govorimo o lovnom turizmu gospodarskom potencijalu, ali svakako i u održavanju samih lovišta. I zato kažem da u onom starom, jednom pravnom postolatu vlasništvo obvezuje. Znači, svi smo mi dužni brinuti o svom vlasništvu. Tako i ovaj zakon i u člancima 79. i pogotovo 79. di je navedeno koje su mjere, a onda i 81., gdje se točno govori koji su klazauliteti, što sve vlasnik treba poduzeti da bi imao pravo na odštetu, ali isto tako, mi moramo biti svjesni, da nije samo utvrditi financijsku obvezu u rješenje. Pa ne daj Bože, kad govorimo o naletu auta da bude smrtna posljedica. Kakve veze ima tko će čije osiguranje platiti i kako će to provesti. Ako nisu napravljene one mjere da se to zaštiti. Prevencija. Uvijek je osnova svega. Ne represija. Tako kad govorimo o poljoprivrednim proizvođačima. Oni su dužni u roku od sedam dana prijaviti, a ne unatrag 6 mjeseci. I sad dokazivati koju štetu je kako gdje napravio. Tako da upravo to sprječavanje šteta o divljači;ono što se ovim zakonom apsolutno uređuje,kažem,i u prometu i u poljoprivrednim površinama, jer, mislim da je puno neizvjesnosti je dosad bilo. Kolega Đakić je spomenuo brojku od 4 tisuće prometnih nezgoda, pa samo da je jedna ozbiljna, već je tu poziv za prevenciju. A naravno, štetu svi trpe. Kad govorimo o poljoprivrednim proizvođačima, pogotovo govorimo o velikim površinama. Naravno, treba ih zaštititi, trebaju oni imat pravo da nadoknade svoju štetu. Ali to pravo i njihovo vlasništvo ih i obvezuje da poduzmu određene mjere. Kažem, koje su baš direktno povezane u članku 79. odnosno, u članku 81. na kojem se ne nadoknađuje ako se baš gleda oko članka 79. Tako da, kao i u svemu, mislim da je ovo prijedlog u kojem ako hoćemo, mogu biti svi jednako zadovoljni i svi jednako nezadovoljni. Ne možemo pomiriti sve strane nikada. Mi ne možemo dozvoliti situaciju da država samo vadi iz džepa i daje kako god kome god se pojavi bilo koja šteta. I da nitko ne mora, ama baš ništa poduzimati u vezi toga. Nemamo tu vreću bez a s druge strane ne možemo ići ni na štetu, ni raditi suprotno našim poljoprivrednicima i treba se sagledavati cijeli, sveukupni zakon, ne segmentirano, a opet kad govorimo o lovozakupnicima odnosno, o samom lovstvu kao grani turizma, sigurno da moramo osigurati njihovu opstojnost i prepoznati taj potencijal koji nam on donosi. I to je dobro, zaključno s ovim zakonom da će sad biti više sigurnosti, ali naravno i više obveza. Za nas građane koji možda nikad nismo bili u lovu, koji nemamo veze s time, sigurno je bitno da možemo se normalno voziti. I naravno da je ovdje prepoznata odgovornost i samog vozača, pa hvala Bogu. Ako imate znak opasnosti od divljači na cesti, pa ne možete juriti sto pedeset na sat i reći, netko mi je drugi kriv. Bilogdje. I to je isto zakonom prepoznato. Znači, svaki pojedinac, svi u tom lancu snose svoj dio odgovornosti, i tek tada to može funkcionirati. Zato smatram da je ovo dobar put, kažem uvijek, kad imate više strana onda je najbolje da su svi jednako nezadovoljni i svi jednako zadovoljni. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi, javila se zastupnica Marta Luc -Polanc. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče. Ja osobno smatram da ovaj zakon o lovstvu koji je ispred nas je trebao biti donešen i da treba donjeti jedan jedinstveni zakon o lovstvu jer, kada pogledamo unazad, zadnji zakon zakon je donesen 2005. godine. On je imao veliki broj nedostataka, struka se žalila na veliki broj neprovedivih odredbi tako da, jedno cjelovito smisleno zakonsko rješenje je svakako bilo potrebno donjeti. ne rješava one kritične točke koje su se i dosad isticale kao problematične , a možda otvara i neke nove, pa ću ja sad pokušati u svom izlaganju ukratko navesti što smatram da je nelogično i propušteno učiniti u ovom zakonu. Slušala sam pažljivo izlaganje kolege Đakića i malo me je zbunilo. Nekoliko je puta to ponovio, ja vjerujem da mu to nije nitko sastavio u ministarstvu kako je zakon donešen nakon što se usuglasilo s lovačkim savezom. ne znam, bojim se nije li valjda lovački savez bio jedini faktor s kojim se trebalo usuglasiti kod donošenja ovog zakona, a posebno dira činjenica da lovački savez, ovim kao i prijašnjim zakonima dobio velike ovlasti, pa se nadam da ovo nije još jedna afera grupe BORG u Agrokoru, da ne bilo bilo ovdje i pogodovanje lovačkom savezu na uštrb, znači građana i države. E ovako, samo kad pogledate članak 10. ovog zakona, taj članak je vrlo nelogičan. Kaže da članstvo u lovačkom savezu je dobrovoljno, a onda u stavku 3. vam stoji da lovački savez ima određene javne ovlasti. Pa vi sad meni objasnite kako možete od onoga koji ima javne ovlasti, a vi se bavite tom djelatnošću, i vi ste od njega, znači, to je organizacija koja je dobrovoljna o kojoj vi ne ovisite, a ona vam istovremeno znači propisuje obrasce, školuje lovnike, izdaje vam potrebne Znači ima određene javne ovlasti o kojima vi ovisite. Ja mislim da se te javne ovlasti, a i u praksi je tako, dosta zloupotrebljavaju i da se lovačke udruge čine vrlo zavisnima od tog Lovačkog saveza. A s druge strane je Lovački savez dobio određene ovlasti, ali nema određene javne obaveze, pa država sad u 8. mjesecu sad pompozno najavljuje kako je ministarstvo sklopilo policu osiguranja za naknade šteta u prometu od divljači, i u to to je ministarstvo platilo 12.5 miliona kuna. Mene zanima s kolikom iznosom je tu lovački savez sudjelovao, znači ako on ima ovlasti, ako on ima određene prihode, zbog čega država sudjeluje u saniranju šteta ako mi imamo lovaka društva, lovačke udruge i lovački savez koji imaju znači monopol nad tim lovištima, zbog čega država i sa kolikim točnom udjelom iznosa u toj polici ona sudjeluje? Mislim da je to ipak na neki način pogodovanje, stvaranje jednog saveza koji bi, možda je čak sad već i moćan kao kao nogometni savez što se tiče prihoda i što se tiče ovlasti. Tako da mislim da su to neke stvari koje se zakonom ne bi smjele dopuštati. Nadalje, toliko o lovačkom savezu, možda ču ga još imati potrebe, da, mogu se još osvrnuti kod podjele zakupnine. Znači kod podjele zakupnine, to je članak 30., usvojeno je da 10% sredstava vlasnicima zemljišta, 30% ide u državni proračun, 50% na račun ministarstva i 10% na račun županije. Ja mislim da je to loša odluka, mislim da se ovakvom raspodjelom zakupnine ne poštuje vlasništvo. Vidite, ta sredstva se daju, to je naknada za korištenje, znači naknada za, privatnici tu dobivaju naknadu za korištenje svoga zemljišta odnosno ograničavanje njihovog vlasništva koje oni trpe zbog određenih lovišta. Ja mislim da je pravo vlasništva jače pravo nego pravo na lov, mislim da mi trebamo kao jedna demokratska država koja u svom Ustavu štiti pravo vlasništva kao veliku vrednotu, ja mislim da mi moramo tu pogodovat vlasnicima zemljišta odnosno obeštetiti ih u onom što oni trpe. Znate, vi ako imate šumu ili zemljište, vama tu lovci prolaze automobilima, vama tu prolazi divljač, vi imate određeno vrijem kad ne smijete zbog lova kretati se svojim zemljištem i vi automatski imate pravo na određenu naknadu. Mislim da je 10% sredstava premali iznos koji koji se njima upućuje ali s tim da tih 10% sredstava oni u naravi nikad ni ne dobiju. Naime, sad ja, danas smo čuli tijekom rasprave da tih 10% sredstava, to sam ja i provjerila na terenu, županija poslije raspodijeli jer se vlasnici ne jave. Vjerojatno oni moraju po nalogu, znači podnijeti zahtjev da bi dobili svoj udio od zakupnine. Ja mislim da je to na neki način izigravanje volje zakonodavca. Ako smo mi ovdje napisali da vlasnici zemljišta imaju pravo na 10% onda mi to ne možemo provedbenim aktima mijenjati. Znači, provedbeni akt mora ići u smislu da vlasnici imaju pravo na naknade koje im pripadaju da oni ne moraju doći podnijeti zahtjev nego se njima automatizmom to isplaćuje i naravno kao što sam na početku navela, 10% sigurno nije dovoljno a s druge strane, država uzima 80%. 30% ide ide u državni proračun, 50% na račun ministarstva. Htjela bi isto tako da se predlagatelj očituje zbog čega tih 30 i 50% je odvojeno. U čemu se razlikuju ta sredstva, jedno ide ministarstvu, jedno u državni proračun, smatram da je ovo dosta netransparentno i ne znam zbog čega je odvojen taj taj vid zakupnine u dva djela posebno kada vi gledate da djelatnosti koje financira ministarstvo iz ovih 50% zakupnine, t djelatnosti su navedene u članku 30. podstavak 5., 6., 7. i 8., to su djelatnosti Hrvatskog lovačkog saveza. Pa ja sad vas pitam, je li tih 50% Hrvatskom lovačkom savezu ili ide ministarstvu? To je ono što sam na početku spomenula da lovački savez ima javne ovlasti a da li ima i javne obveze. Znači mislim da tu nije transparentno i jasno raspodijeljeno, nije čisto, nije dovoljno jasno, postoje mnogo velike zlouporabe i mislim da tu postoji različiti vidovi stvaranja raznih tajnih fondova i korištenja sredstava koji se poslije ne mogu vidjeti trag tog novca. E ovako, sad nadalje, u članku 19. ste vi definirali ovim zakonom koja područja obuhvaćaju područja lovišta. Međutim prvi puta u zakonu da vi niste definirali da lovište ne čine, znači tu je strogo navedeno šta, gdje je zabranjeno ustanovljenje lovišta, prvi puta u ovom zakonu se sad ne spominje da su to naselja i 300 m udaljenost od naselja. Ne znam sad da li to znači da su sad naselja lovišta ili da li je to namjerno ili slučajno izostavljeno, međutim to je logično da se lovište ne može ustanoviti u naseljima, i ja smatram da je to ipak trebalo biti u ovom zakonu navedeno. I onda s druge strane što stvarate nedoumice, ako navodite da se u naseljima znači ne mogu ustanoviti lovišta, vi u članku 47. propisujete da na tim površinama gdje nije ustanovljeno lovište, da se donosi pravilnik kojim će se onda da se donosi pravilnik kojim će se onda propisivati kako će se štititi ta divljač na tim prostorima. U ovom zakonu ste sad propustili u članku 47. navesti tko će donijeti taj pravilnik. ako i naselje obuhvaća područje izvan naselja, vi na vodite da su to korisnici tih površina da donose pravilnik meni sad nije jasno, ja dolazim iz Slavonskog Broda, mi imamo Gradsku tvrđavu, tamo ima fazana, pa me zanima korisnik površine je grad Slavonski Brod , ako tu više u članku 47. ne mamo županiju, da li to znači da taj program zaštite fazana mora donijeti grad Slavonski Brod? A isto tako i za privatne osobe, ako ja imam izvan grada Broda vinograd i ako tamo imamo, ne znam di bijesnu lisicu, hoću ja kako običan građanin morat donijet taj pravilnik o zbrinjavanju te lisice, tako da mislim da je to dosta nedorečeno i da je to bilo bolje riješeno čak i u zakonu iz 2005., a pogotovo u zakonu iz '94. g. Nadalje, u članku 44. spominjete nacionalne i akcijske planove. Znači ono što nije lovno gospodarskom osnovom da se donose nacionalni i akcijski planovi pa onda imate jedan problem, kada imate lovačka društva koja imaju pravo odstrjel jelena,

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Marta spomenuli ste mene i moje izlaganje u kojem sam rekao da je visoka usklađenost ovog Zakona donesena sa Lovačkim savezom. Za mene je to sasvim normalna pretpostavka s obzirom na 65 000 članova udruženih u Lovačkom savezu RH kroz 20 županijskih lovačkih saveza, kroz Grad Zagreb kao 21. članicu. Mislim da jasno govori o tome koji je to kapacitet ljudi i koliko tisuća ljudi je učlanjeno. Oni predstavljaju sve te lovce i kroz njih predlažu ono što u Zakonu treba biti. Mislim da je to svakome jasno. Što se tiče naknade ovih 30 % ide za sanaciju ovih šteta koja su udružena sredstva, a da ste pažljivo slušali čuli biste da sam rekao da sam rekao da je 15 mil. od Ministarstva poljoprivrede, 5 od Hrvatskog lovačkog saveza i 5 od Ministarstva To su omjeri kako je razdijeljeno da se pomogne sanirati ono što su štete od divljači. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovane zastupnice Luc-Polanc. Zahvaljujemo potpredsjedniče Sabora. Pa kolega, ja se s vama ne mogu složiti da je to normalno da samo Lovački savez usuglašava Zakon i da on bude di capo ministarstvu, koji će reći da li Zakon kao takav može proći ili ne može. Imamo još i stručnu javnost, imamo nadležne institut , fakultet itd. Tako da se s vama nikako ne mogu složiti. Kada govorite o ovih 30%, 10% zakupnine vi brkate pojmove. Znate ovaj iznos od zakupnine to nije iznos kojim se pokriva naknada štete nego to je naknada za korištenje zemljišta za potrebe lovišta. Znači to je ono što stvarni vlasnik trpi za potrebe lova i lovišta na određenom području. A naknada štete to je jedan sasvim drugi pojam. Da li se iz toga iznosa može financirati troškovi naknade štete to je nešto drugo. To se ne dobiva za samu štetu. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Klarića. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolegice Luc-Polanc, ja sam se zapravo javio za repliku u trenutku kad ste na početku svoje rasprave spomenuli te grupu Borg, spominjane javne ovlasti Hrvatskog lovačkog saveza. Ne znam što. Ali kako se vaša rasprava i dalje odvijala meni minuta premala da bih uopće replicirao. Dakle vi morate najprije proučiti o čemu uopće raspravljamo ovdje i o čemu govorite kad govorite na ovaj način. Dakle ovdje se izvlači nekakva sumnja na Hrvatski lovački savez na ovaj Zakon. U biti na nešto već funkcionira 90 ili 100 godina. Dakle Hrvatski lovački savez kao takav, županijski lovački savezi sve je unaprijed normirano, sve se dobro zna. Sve je toliko transparentno i jasno da uopće nema potrebe raspravljati na na ovaj način kako ste vi raspravljali. Iz vaše rasprave je očito da niste ušli u problematiku ovog Zakona. I ovo sve što ste govorili, pa i ovo samo na kraju, ovo spominjanje vaše u odnosu na pojavu bjesnoće u Slavonskom Brodu, Županiji te na koji način će se reagirati. Dakle ako raspravljamo o nekakvoj temi a u temu ubacujući sumnju na institucije onda to nije dobro. Moramo se naučiti o čemu govorimo. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovana zastupnica Luc-Polanc. Poštovani kolega, koliko sam ja vas razumjela znači ako nešto razumiješ i ako nešto naučiš onda o tome nemaš što raspravljati. To moraš a priori kao takvo prihvatiti. Pa upravo čitajući ovaj Zakon i uspoređujući ga sa Zakonom iz 1994., inače to je Zakon koji je struka hvalila kao prvi kvalitetni Zakon o lovstvu, koji je donesen nakon što smo uveli privatno vlasništvo u državi. I koji prepisan prepisan tada iz Austrijskog lovnog sustava, pa proučavajući Zakon iz 1995. i ovaj danas ja sam našla određene nelogičnosti. Imam i pravo propitkivati, imam pravo predlagati. Ono što smatram da je možda logičnije, kvalitetnije. A ova vaša teorija da ako nešto propitkuješ da onda to i ne razumiješ ja mislim da to nikako ne stoji. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovana kolegice dobro ste primijetili ovih 10 % sredstava naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova. Ja sam u Sisačko-moslavačkoj županiji 2,5 godine bio pročelnik za poljoprivredu. Raspolagali samo sa 37 zajedničkih lovišta. Nakon toga sam bio dožupan također je to bio moj resor. Ja se ne sjećam da je itko ikada zatražio povrat tih novaca, a to je bilo 50% u to vrijeme. Danas je 10% ovdje stavljeno reda radi. To su toliko mali iznosi da bolje da ih i nema ovdje nego da se samo reda radi stavljaju kako bi se pravdalo kao neka dobra volja. Hvala Odgovor poštovane zastupnice Luc_Polanc. **Luc-Polanc, Marta (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani zastupniče mene zanima obzirom da ste, obnašali takvu funkciju, da li ste kao javni djelatnik uputili uopće građane na njihova prava. Ja smatram da javna tijela moraju uputiti građane na njihovo pravo pa će ga oni i realizirati. A upravo sam ja i rekla da provedbenim propisima kojima je utvrđeno da ćete tu naknadu dobiti jedino ako podnesete zahtjev, da se na taj način derogira ovaj Zakon i volja zakonodavca. Jer ako je zakonodavac odredio da 10% ide korisniku i vlasniku zemljišta onda se to na terenu mora i provesti. Dakle, lokalna vlast mora poštivati odluke centralne odnosno zakonodavne vlasti, a ne ih derogirati provedbenim aktima. Zahvaljujem. (HDZ)** Sljedeća rasprava biti će poštovanog zastupnika Bojana Glavaševića. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine državni tajniče, ja bih se referirao na svoju raspravu iz prvoga čitanja. Zapravo u onome dijelu u kojemu su moje tadašnje opaske bile, odnosno nisu bile implementirane u ovaj Konačni prijedlog zakona. Počet ću s ovim konstruktivnijim dijelom. Na kraju vam moram malo oprati oko jedne stvari. Prvo i osnovno tada sam, ovo što govorim su inače prijedlozi koje su poslale udruge za zaštitu prirode BIOM, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i WWF Adria. Dakle kut gledišta koji ja predstavljam ovdje je vrlo jasan. To je kut zaštite prirode i tada sam bio predlagao 4 stvari. Druga od koji se odnosila na činjenicu, iako je načelo zabranjen odstrjel olovnom sačmom na močvarnim staništima, nije definiran kao prekršaj. To proizlazi iz činjenice da u samome zakonu nije propisana sankcija, to je osnovni zapravo preduvjet da se nešto i u stvarnosti tretira i provede kao prekršaj. Od 2010. godine na ovamo inspektori nisu zapravo dali ni jednu kaznu zbog toga se pitati da li to zbog činjenice da ne mogu propisati kaznu jer ona nije propisana ili zbog toga što zaista nije bilo lova olovnom sačmom mislim da bez da ulazim u procjenu mislim da zapravo vjerojatnost možemo toga procijeniti i vi i ja. Da, znam što je ono kolega vjerojatno trenutno govori, a to je da će ovo biti propisano pod zakonskim aktom to je bilo i ranije, međutim rezultat je isti. Dakle, evo ja vas doista molim da to je jedan mali pasus koji se može dodati u zakon da se kaže da je u močvarnim staništima zabranjen, zabranjeno korištenje olovne sačme i da se onda u pod zakonskom aktu nekakvom ili već ovdje da propišete sankciju za to, to je jednostavno ključno. Druga stvar, dakle o kojoj sam govorio bila je vezana za lov na ribnjacima. Dakle, vi u jednome članku zakona propisujete da je lov na ribnjacima zabranjen, međutim onda u članku 11. stavak 6. ako se ne varam, kaže da je lov ipak moguć u nekim okolnostima. Mislim, time se zapravo derogira narav ovog prethodnog članka, kako je zabranjen ako zapravo je ponekad i dozvoljen. Mislim, jednostavno nije poznato da li se nije poznato da li se divljač uopće uzgaja na ribnjacima i ove udruge koje su poslale ove prijedloga zakona u svom terenskom radu, a mislim da znate da ga ima dosta, nisu zabilježili barijere koje bi jasno mogle odvojiti uzgojenu pernatu divljač od recimo divljih ptica koje dolaze na te ribnjake i na kraju krajeva na ribnjacima tijekom odstrela stradavaju brojne zaštićene vrste. Zbog toga mislim, oni predlažu a ja se s njima potpuno slažem da biti bez iznimke zapravo trebalo zabraniti lov bez iznimke za uzgajališta. Isto tako, još jedna stvar koja je bila predložena tada odnosi se na podatke iz Središnje lovne evidencije. Dakle, vi kažete da će neki podaci bi dostupni ali neki neće zbog komercijalnih, zaštite komercijalnih interesa, ako je divljač definirana kao zajednički resurs koji, kao javno dobro koje pripada svim građanima RH, ne bi li onda zaštita tog interesa trebala doći prije zaštite komercijalnih interesa nečijih. U tom smislu pristup svim podacima odnosno javnost svih podataka iz Središnjeg lovnog registra bi trebala bi biti nekakvo načelo kojim se vodimo, ja zaista ne vidim na koji način bi podaci o ne znam o tome koliko se planira izlovljavati, koliko bi mogli zaista narušiti nečije komercijalne interese, mislim uostalom manje je bitno to nego je puno važnije to da ako je divljač javno dobro u RH da onda njezini građani imaju pravo pristupa, trebali bi imati pravo pristupa svim podacima koji se tog javnog dobra i upravljanja njime njime tiče. Na kraju krajeva, transparentnost tog registra i ostalih lovno-gospodarskih planova je preduvjet da bi se uopće s neovisne strane moglo utvrditi da li se lov odvija sukladno zakonima i ocjenama prihvatljivosti lova u Ekološkoj mreži Natura 2000. Dakle, ja vas evo molim da ove stvari iako ih niste uvrstili sada da se predomislite oko njih u budućnosti. I na kraju nije nije pristojno likovati i ja ne likujem, ne želim da me shvatite krivo, ali moram vam, moram vas podsjetiti kako ste kada sam vam govorio za velikog vranca da ga ne možete definirati kao lovnu vrstu, kako ste slično kao kolega Klarić maloprije kolegici Marti Luc-Polanc ste rekli da nije to tako i da nije to pročitano, ja sam vas uputio na direktivu tada benevolentno i drago mi je vidjeti da je u ovom prijedlogu zakona zapravo doduše nakon što imam dojam da vas je Europska komisija opalila po prstima oko toga, da ipak zapravo da ste shvatili da da sam bio u pravu kada sam vas upozorio na to. Tako da možda ubuduće ipak iako dolazi iz reda opozicije, mislim to vam jednostavno stoji u tekstu ako vas upozoravamo na nešto što je pravna stečevina i RH što se može pročitati što nije nekakvo pametovanje nego je u stvari po svemu nomotehnička bar bi trebala biti greška onda bi možda trebalo i u samoj raspravi malo konkretnije pristupiti takvim nekakvim komentarima, a ne eto govoriti da znate niste vi u pravu to može drugačije pa nije to baš tako. Evo to, mislim da ne bi vam kruna pala s glave da ste i tada možda malo drugačije nastupili.

izlaganje i likovanje odnosno ne likovanje evo ipak činjenica da vi likujete s razlogom što je veliki vranac uklonjen sa lovne međutim ne bi se složio da se on uzgaja na ribnjacima i vjerujte mi nikom od lovaca nije u interesu da taj vranac bude lovna divljač, ali je činjenica da taj veliki vranac posljednjih godina, ne posljednjih godina nego desetljeća čini stvarno velike štete. Naglasak bi stavio ne samo na ribnjake gdje je tu komercijalna proizvodnja nego na i na one vode, otvorene vode osobito već sam govorio u pojedinačnoj raspravi male dubine, autohtone endemske vrste nemaju priliku naći prirodnu, prirodan zaklon i gdje taj veliki vranac čini ogromne štete. Slažem se da možda treba zabraniti lov na velikog vranca jer smo vidli da ni lov ne iskorjenjuje ga nego dolaze nove jedinke, ali moramo biti svjesni da ćemo u budućnosti morati naći način na koji reducirati njegov broj i smanjiti štete inače nećemo moći …/Upadica: Hvala./… našim ribnjačarima ni ribolovcima i sportskim društvima pogledati u oči. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala. Kolega hvala na ovoj opasci uz napomenu da zaista nisam likovao ovaj više mi je bilo, ako išta drugo, onda žao što je politički dijalog ponekad toliko jalov i siromašan u našoj zemlji. Ali što se tiče velikog vranca, mislim, treba razdvojiti prepoznavanje problema od onoga što je moguće ili nije moguće napraviti. Ako direktiva kaže da ga nije moguće proglasiti lovnom vrstom, onda ga nije moguće proglasiti lovnom vrstom. Onda treba tražiti neko rješenje koje je drugačije. Dakle, moja opaska i tada i sada je jednostavno bila upućivanje na tu činjenicu. Dakle, bez iznimke, odnosno bez ikakve ograde je i kolega Kraljičak je uostalom i tada rekao ovo isto što i vi, dakle, može biti vranac velika štetočina ponekad, ali to ne znači da možemo prekršiti nešto što nam direktiva nalaže, što smo usvojili na kraju krajeva. Evo, čisto toliko. Hvala lijepa. Slijedeća rasprava biti će poštovanog zastupnika Željka Lenarta. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče. Žao mi je što ova rasprava nije i sa više aktera koji su se uključili u nju, da više raspravljamo o ovom problemu lovstva i ovog zakona koji je ovim čl. 79. najosporniji. Hrvatski lovački savez se navodi ovdje kao organizacija sa kojom su vršene konzultacije i na temelju čega je onda znači i napisan ovaj prijedlog zakona. Hrvatski lovački savez je impresivna organizacija, organizirana u kojoj su članovi moćni obrazovani ljudi koji eto uspjeli su se izboriti da izlobiraju jedan zakon da bude onako po njihovoj volji i u njihovu korist. Ja bih volio da poljoprivreda ima jednu ovakvu organizaciju kao Hrvatski lovački savez, a volio bih i da je predlagač asocijacije iz sektora poljoprivrede također pozvao na konzultacije vezane uz izradu ovog prijedloga zakona, da čuje njihova mišljenja, da uvaži njihova mišljenja i mislim da bi njihova mišljenja

za RH kroz sektor lovstva jer mi ni danas nemamo evidentirano sve komercijalne lovove, sav turizam koji prolazi kroz ovaj sektor jer puno toga se radi u nekakvoj sivoj zoni. Ovdje mi je žao što su me neki zastupnici krivo shvatili ja nisam se ovdje vodio u raspravi time tko se koliko razumije u poljoprivredu jer je to manje bitno u ovom trenutku ovdje, nego tko koliko razumije što se čini poljoprivrednoj poljoprivrednoj proizvodnji kroz ovakav zakon koji se ovdje danas tj. raspravlja, a vjerojatno će se u srijedu i usvojiti kao takav. Mi ne shvaćamo da svako radno mjesto u poljoprivredi otvara skoro 2 radna mjesta u privredi, da generira privredu, a na ovaj način ćemo mnoge ljude otjerati iz ovog posla. Ja ne znam kako će kolega Pupovac, kojeg na žalost nema ovdje, svojim biračima na Banovini objasniti zašto će dići ruku za ovakav zakon ako digne, zašto će mnogi zastupnici koji se u sebi slažu s onim što sam ja raspravljao, nažalost, ne mogu to javno iznijeti, pa i kolega Đakić, evo koji nažalost mora pročitati ono što mu napišu, ali vjerujem da čak i neke stvari i ne razumije jer je govorio o istjerivanju divljači iz usjeva. Pa ja bih volio da probate kolega Đakić istjerivati divlje svinje iz tabla od 15 hektara kukuruza. Pa nisu to tenkovi i cisterne, pa vi njih ne možete naći ni sa povećalom u ovom zakonu koji naizgled pogoduje svim lovcima, činjenica je da nije to baš tako. Lovačke udruge koje uglavnom gospodare zajedničkim lovištima, znači, županijskima, su sačinjene od malih ljudi sa niskim primanjima koji se okupljaju, brinu o svojim lovištima, druže se. No međutim, u njihovim lovištima štetu radi radi divljač iz velikih državnih lovišta kojima su lovo ovlaštenici ili pravne osobe ili fizičke osobe. Oni si mogu dozvoliti luksuz jer imaju komercijalne lovove, imaju veliku gospodarsku, lovno gospodarsku osnovu, imaju skupu divljač i kroz taj dio mogu i profitirati gospodarenjem takvim lovištem. ta divljač koja radi štetu u zajedničkim lovištima će dovesti do toga da će lovačke udruge zbog svega toga na kraju krajeva i propasti jer neće moći izdržati opterećenje svega što se tiče tih tih pritisaka i šteta koje su vezane uz divljač. Ono što je zanimljivo kod tih zahtjeva za odštetu, kaže da je u roku 7 dana oštećenik dužan pisanim putem se obratiti lovo ovlašteniku. Onda lovo ovlaštenik se je dužan u roku 7 dana njemu obratiti tj. odgovoriti. Nakon proteka tih rokova iz ovih članaka, oštećenik je dužan u daljnjem roku od 30 dana predložiti lovo ovlašteniku sklapanje Sporazuma. Na temelju čega? Onda bi trebalo jednostavno i napisati u ovom zakonu neka to bude sudsko osiguranje dokaza. Tko je taj tko uz to može dati jednu ispravu koja će biti vjerodostojna tijekom suđenja. Nakon tih 30 dana Mi smo ovdje potrošili Mi smo ovdje potrošili već 2,5 mjeseca, pa to je pola vegetacije jednog usjeva. Što sa štetama koje se ne čine pri kraju vegetacije? Tko će utvrditi te štete? Iz ovoga je razvidno da je cijela priča na pisana tako da oštećenik nema vremena niti pravih instrumenata da istjera svoju štetu do te mjere da mu se isplati barem približno onome koliko ona je. I ukoliko je lovstvo prva grana gospodarstva u Hrvatskoj, onda to treba tako reć, a poljoprivreda zadnja , pa da svi mi koji se bavimo poljoprivredom, znamo na čemu smo a ne da ulažemo silne novce u proizvodnju, ne znamo cijenu koliko ćemo to sve prodati i onda se još borimo sa ovakvim faktorom. Ja znam jako malo svojih kolega koji su istjerali štetu koja im je učinjenima. Pa svima je nama jasno da će divljač uvijek napraviti nekakvu štetu. I nismo mi protiv toga da postoje niti lovačke udruge niti lovoovlaštenici ali šteta se mora nadoknaditi adekvatno ono čemu je učinjena s obzirom jer će ti ljudi propasti ako ne dobe adekvatnu štetu. Mi ovdje samo govorimo o tome, uvijek je bilo nekakve štete, međutim, u zadnjih godina istjerati naknadu za tu štetu je jednostavno ne moguće. Imamo ljudi koji imaju 1800 ha gdje im je 200 ha uništila divlja svinja. 200 ha totalne štete. to, što to znači za jednu firmu 200 ha totalne štete? Oni su na sudu godinama. Godinama, imaju kilometre i kilometre žica, električnih pastira, imaju radnike koji se bave samo tim poslom i opet se ne mogu obraniti od toga. Ja govorim samo o tome problemu. To je jedan od najvećih problema ovoga zakona, ali i tog lobija koji se zove Hrvatski lovački savez. Meni je žao što moram o tome govoriti i kao lovac, i kao član Hrvatskog lovačkog saveza, ali to je istina. Ne možemo sve podrediti nečijem zadovoljstvu, moramo shvatiti da ljudi žive od nečeg. U redu, riješena su vozila. Skupi auti onih koji imaju novaca da kupe skupe aute. Oni će dobiti odštetu ako imaju štetu od divljači. Ali što s onima koji ulažu u poljoprivredu, svaki hektar je barem 5000 kn uloga. I ako vi niste izvadili to nazad i barem mrvicu zaradili, ne možete opstati, na tom području bavit će se poljoprivrednom proizvodnjom. Onda jasno kažimo ne treba nam poljoprivreda, ljudi idite u gradove, idite kud idete, pustite da imamo lovišta i da lovimo ovdje. Da znamo na čemu smo. Ja ne govorim ovo samo radi sebe, ja osobno nemam šteta nekakvih na svojim usjevima ali to su rijetka područja gdje nema šteta od divlje svinje. Divlja svinja se iskrižala, nitko to neće jasno priznati da ne može se smanjiti broj divlje svinje puškom. Nema šanse koliko divljih svinja ima pogotovo u godinama kada je dobra hrana a znamo da je ove godine žir dobro rodio, da je klima dobra i da će nagodinu biti problem opet sa divljom svinjom. Apeliram na vas da ovom maknete i da stavite u treće čitanje i da promijenite ovaj članak 79., da on bude pravedniji, ne može biti nikad 100% pravedan, ajmo ga napraviti pravednijima, da budu i svi drugi ljudi zadovoljni, ne samo oni koji imaju velika lovišta. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Željka Jovanovića. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega, pa dali ste mi inspiraciju da spomenem i danas vezano za ovu raspravu dio koji se tiče problema invazivne alohtone divljači u odnosu na autohtonu divljač, naravno govorim o Cresu na kojem je ovog trenutka 5 više divljih svinja nego je to ovaca i unatoč brojnim molbama, zahtjevima primjedbama i u prvom čitanju i između dva čitanja, dočekali smo novi Zakon o otocima koji nije uvažio niti jednu primjedbu koja je došla sa sa Krka i Cresa vezano upravo uz odnosno alohtone i autohtone divljači što samo pokazuje da taj lobij o kojem ste vi govorili i tu prevladao i nije uvažio interese ljudi koji žive od poljoprivrede, od ovčarstva na otoku Cresu, na otoku Krku, na Lošinju. Odgovor poštovanog zastupnika Lenarta. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, pa evo možemo reć da divlja svinja spada isto u morske plodove jer i ona počela je plivati Jadranom pa onda i radi velike štete kao što ste spomenuli. Sjetio sam se samo još jedne stvari koju sam zaboravio. Danas kroz raspravu se protezala lisica i borba sa lisicom i uništavanje lisice kao da je to najveći problem u lovstvu i životu u RH. Lisica je čak i korisna životinja što se tiče poljoprivrede jer uništava neke štetnike a doduše nastrada i neka koka ali to je cijena toga. Već problem je čagalj o kojem danas nismo mnogo razgovarali, čagalj koji uništava i lisicu, koji uništava srneću divljač, koji je jednostavno i natjerao lisicu da dođe u gradove i naseljena sela jer jednostavno mora bježati pred čagljem. Nisam vidio u ovom zakonu ništa posebno vezano uz čaglja i probleme koji su nastali s njim. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I slijedeći će pojedinačno govoriti poštovani zastupnik Davor Vlaović, Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa evo, na kraju ove rasprave Zakona o lovstvu ili pri kraju, treba još jednom spomenuti da je lovstvo u tradiciji naših krajeva i našeg naroda i da skoro više od 65 000 lovaca u Hrvatskoj i da su oni i čuvari prirode i da oni vole lov i da skrbe i o divljači ali naravno da žele i tu rekreaciju međutim lovstvo je i potencijalno gospodarska grana pogotovo lovni turizam gdje je Hrvatska bila poznata kao lovna destinacija i u ovom zakonu su neka poboljšanja napravljena u smislu boljeg, jednostavnijeg protoka lovaca oružja, pasa i divljači ne preko granice što evo, pozdravljam međutim treba istaknuti da su oni organizirani u lovačke udruge i da na taj način djeluju na svom području, treba razlikovati županijska lovišta i domicilne lovačke udruge i državna lovišta gdje su najčešće zakupci ili Hrvatske šume ili privatne tvrtke odnosni privatni vlasnici. I da sigurno ono što je u praksi i na terenu, a vezano na štete u poljoprivrednim kulturama, više bilo problema upravo uz granice državnih lovišta, tamo gdje graniči s poljoprivrednim površinama i da se kroz taj dio mora naći bolje i kvalitetnije rješenje. Ovaj zakon je trebao biti da se stvarno lovstvo podigne, da postigne stvarno gospodarska grana i da budu zadovoljni i lovci i lovačke udruge i poljoprivredni proizvođači i ekološke udruge, udruge koje se bave zaštitom prirode, zakupci ribnjaka, županije pa i sam Hrvatski lovački savez. Međutim, opća je ocjena i to sam rekao i na odboru, da je dosta nezadovoljnika ovim zakonom pa se može protumačiti da je ministarstvo pogodilo, ako je puno nezadovoljnih, izgleda da je zakon pogodio svrhu i cilj, ima puno ovih detalja o kojima smo u raspravi danas govorili gdje nije na dobar način i nije dovoljno precizno riješena određena područja. Kolega Lenart je već spomenuo štete na poljoprivrednim površinama, ja ću vam reći na temelju iskustva iz Brodsko-posavske županije, da imate u pojedinim općinama kao što je .../Govornik se ne razumije./... gdje smo imali i prosvjede građana, gdje jednostavno poljoprivredni proizvođači uz rub sa državnim lovištem, napuštaju svoje voćnjake, vinograde i poljoprivredne površine jer jednostavno se više ne mogu obraniti od šteta na poljoprivrednim kulturama jer na više načina pokušano postići dogovor, i županija se tu uključila da se kroz različite sastanke organizira dogovor između lovoovlaštenika i vlasnika zemljišta nije se postigao dogovor, išlo se na sud, sud još uvijek traje, šteta na poljoprivrednim kulturama nije nadoknađena i to dovoljno govori da nismo dovoljno ni ovim člankom propisali na koji način će se to ubuduće rješavati. Dobro je da je riješena polica za odštetu od od naleta vozila na divljač ili divljač na vozila, da na taj način zaštitimo domače lovačke udruge od bankrota što su mnogi doživjeli zbog toga ali sigurno da nije dobro što nije riješeno i vezano na štete na poljoprivrednim kulturama. Imamo situaciju da je zakonom precizirano da štete moraju biti više 50% od ukupne proizvodnje po nekom prosječnom prinosu i prihodu na tehnološkoj cjelini. Da li će nekim podzakonskim aktom biti definirano šta je to tehnološka cjelina, tko će odrediti tu tehnološku cjelinu pogotovo kad znamo da veliki broj poljoprivrednih proizvođača, veliki broj poljoprivrednih proizvođača, malih OPG-a ima po 30 parcela razbacanih duž granice sa lovištem. Lako je to gdje je državno poljoprivredno zemljište, gdje ne nekakav poljoprivredno prehrambeni kombinat granični s lovištem, tu će se lako doći i do dogovora i do zaštite od šteta divljači, ovdje gdje su poljoprivredne površine nije dobro riješeno. Imamo do sad situaciju da vlasnik zemljišta mora podnijeti zahtjev u roku 7 dana, nakon 7 dana mu mora odgovoriti lovoovlaštenik, moraju se naći na parceli, utvrditi štetu, međutim najčešće se oni ne dogovore jer morate razumje i vlasnika zemljišta jer nije to samo prihod i prinos nego je to i njegovo vlasništvo. Ako godinu, dvije je na vlasništvu ima pravo se buniti, da mu ne smiješ dirat vlasništvo, i oni to emotivno doživljaju i uglavnom se ne dogovore i završe na sudu s time da onda vlasnik zemljišta mora osigurati sudski dokaz visine štete, izvodit sudskog vještaka i dokazivati tu dugotrajan proces. Po meni i po nama iz HSS-a bi to trebalo biti kvalitetnije riješeno, zato je kolega i predložio da idemo u treće čitanje, evo recimo jedan od prijedloga, pa imamo lovnog inspektora, imamo poljoprivrednog inspektora. Zašto ne bi na zahtjev oštećenika izišao jedan i drugi inspektor, vlasnik lovišta odnosno zakupac lovišta, vlasnik zemljišta i predstavnik regionalne samouprave i napravili procjenu štete i rok do kad se mora šteta nadoknaditi? Evo to je jedno kvalitetno, brzo rješenje ili ono što imali kroz policu osiguranja mada vidimo da nijedna više osiguravajuća kuća neće da osigura od šteta od divljači poljoprivredne površine, ako već neće, mislim da bi na ovaj način to se moglo praktično riješiti da ne svađamo lovce i vlasnike zemljišta jer mislim da to ni ovim zakonom a ni nama nije u interesu. Mi moramo zaštititi naše poljoprivredne proizvođače jer sve one mjere koje su propisane da on mora provoditi, on uglavnom i provodi ali iz tehničkih karakteristika svog zemljišta obično ne bude velikog uspjeha zato što su to male raštrkane parcele, zato što mu divljač probije pastira, zato što mu netko odnese akumulator sa pastira itd., to vi znate iz prakse što se događa na terenu, jednostavno ne ide. A posebno boli nepravda naše poljoprivredne proizvođače i u općini Stara Gradiška i okolici Okučana, Lipika i Pakraca gdje naši poljoprivredni proizvođači nisu nikad od lovoovlaštenika državnih lovišta dobili naknadu štete jer je lovoovlaštenik promijenio naziv, promijenio vlasnika, ostao je u zakupu iako je bio čak i sudski nalog na temelju inspektorovog prijedloga da se raskine ugovor o zakupu, produžen je ugovor o zakupu. Nema povjerena u sustav i zato je toliko ogorčeni su poljoprivredni proizvođači što se to s nivoa ministarstva do sad dozvoljavalo. Nadam se da kod ovog zakona da će se promijeniti ta praksa i da će se svi oni koji krše zakon vezan za Zakon o lovstvu i naknadi štete poljoprivrednim proizvođačima, odmah biti raskinuti ugovori i pokrenuti postupak protiv istih za naknadu štete po službenoj dužnosti a ne poljoprivredni proizvođač koji nema novca da tuži, da vodi sudske sporove i najčešće odustaje i odustaje od proizvodnje. Također, već sam spominjao da su nezadovoljni i predstavnici iz športsko-ribolovnih udruga, predstavnici odnosno vlasnici ili zakupci slatkovodnih ribnjaka jer već 2, 3 g. nije im plaćena šteta od ribojednih ptica koji su milijunski iznosi, dijelom zbog administrativne greške, nadam se da će se to ispraviti i da će im to biti isplaćeno jer oni bez toga ne mogu poslovati. Ne mogu poslovati, to su ogromne štete to što je u prvom čitanju bio kormoran pa lov na divljač, sad nije, razumijem pritisak Europske komisije i ljudi koji se bave zaštitom prirode međutim treba razumjeti i ove predstavnike iz Europske komisije i ljude koji se bave da određene vrste nestaju jer koromorone rade štetu, a pogotovo je velika šteta na slatkovodnim ribnjacima i to jednostavno mora netko platiti. Ako želimo imat slatkovodno ribarstvo, imamo očuvat ta radna mjesta, onda moramo tim ljudima i platiti te štete, a nisu plaćene. Nezadovoljne su i lovačke udruge, jer, naveli ste ovdje u zakonu da se može osnovati novo lovište od minimalno 500 hektara pa više, privatni vlasnik ili zemljišta, šume može podnjet zahtjev za osnivanje lovišta. Kako će on osnovati lovište kad su sva zemljišta već podijeljena na državna i županijska lovišta. Znači, netko se mora odreći svoga djela lovišta. Ako je netko ulagao u to lovište, 10, 15, 20 godina, pa tko će se odreći 500 hektara toga lovišta i s kojim pravom mu se može oduzeti to lovište. Mislim da ste mi odgovorili na prvom čitanju da će se dogovorno između sadašnjeg lovovlaštenika i budućeg osnivača lovišta usuglasiti ministarstvo osnovati lovište. Pa neće do tog dogovora nikad doći. Jer neće bivši lovovlaštenik pristati na to. Tko će im narediti? Ministarstvo? Zašto? Za koga? Za koga je ovaj članak pisan, recite mi imenom i prezimenom, tko je taj za koga će osnovati lovište? A onda u 7. članku tom 15. stavak 1. i 3. gdje o tom govorite, kažete da ovi vlasnici od 500 i više hektara se mogu udruživati i osnivati veće lovište. A zašto 10 poljoprivrednih proizvođača s 50 hektara se ne bi mogli udružiti i osnovati lovište od 500 hektara? Zašto to niste dozvolili? Da domicilni ljudi u Štitaru ili negdje gdje imaju svoje privatne parcele mogu osnovati lovište i loviti. E to ne može. A za ove velike, može. A tko je taj, recite ime i prezime toga za kog će se osnivati ta lovišta? Znam da su županijski lovački savez bili protiv toga! Tražio sam da mi dostave prijedlog amandmana - svi šute. Nekog tko je očito moćan taj koji će dobiti to lovište. Pitajmo, evo, javno, tko je taj za koga se sprema to. I još bi ponovno spomenuo povećanje prihoda za županije. Spustili ste im ovlasti, ali i obaveze. Imat će veće troškove, a smanjili ste im prihode. Mislili smo uložiti amandman da se ti prihodi budu 30% od lova zakupnine, a ministarstvo ostaje 30%, 30% ministarstvo financije dovoljno da se isfinanciraju police i ostali poslovi. Hvala lijepa. sad će u ime predlagatelja završno državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, gospodin Željko Kraljičak, izvolite. Dozvolite mi da na kraju, poslije više od 4 sata kvalitetne i iscrpne rasprave se zahvalim svima koji ste učestvovali i dali doprinos da zaista i hrvatska javnost i svi mi na najkvalitetniji način sagledamo tko je ustvari stvarni i obujam djelokrug i obveza i težina donošenja samoga zakona. Danas imamo jako puno, i europskih i hrvatskih propisa koji reguliraju zaštitu okoliša. Imamo jako puno zakona koji definiraju ostala prava u korištenju i samoga vlasništva. I onaj dio koji je dio kulturno tradicijskog nasljeđa koji danas imamo u Republici Hrvatskoj. Ovaj zakon zaista je pisan sa ciljem da stvori jednu novu osnovu, jednu novu podlogu da možemo kvalitetno urediti upravo sve ove čimbenike koji dijele prostor, koji trpe određene štete i koji imaju određena prava i obveze. Kad smo se suočili sa stvarnim problemom o održivosti lovsta u Republici Hrvatskoj, a to su svi lovoovlaštenici koji zbog, ja ću reći manje kvalitetnih uređenih propisa i sudskih praksi danas su došli u poziciju da se ne žele baviti tim poslom. A nama je najvažniji posao kroz ovaj zakon je urediti gospodarenje i zaštita divljači. Ali i u isto vrijeme osigurati svima koji dijele taj prostor da mogu izvršavati svoje obveze. Suočili smo se s problemom da s jedne strane imamo 2 milijuna vlasnika vozila koji danas, ili koji do prije nekoliko mjeseci, nisu znali što će učiniti ako pretrpe štetu u nekoj u nekoj mračnoj noći, naletom na divljač. Danas je kolega na početku rasprave, gospodin, saborski zastupnik rekao, da mi plaćamo štetu sredstvima javnih, poreznih obveznika. To nije točno. Ja bi želio ispraviti taj navod. Sve ono što se plaća i što možemo uložiti u lovstvo, u zaštitu lovstva su sredstva koja prikupimo od lovo zakupnina za ime, prava lova i koncesije. To su sredstva koja su lovoovlaštenici i lovačke udruge uplatili kao naknadu za pravo korištenja toga prostora. Na žalost, to je okvir koji imamo i s kojim možemo na najkvalitetniji način urediti ove brojne probleme o kojima ste danas govorili. sigurno da svi vi koji ste govorili danas o važnosti da zaštitimo vlasnike poljoprivrednih površina, naše proizvođače koji žive od toga. Koji jednostavno izdvajaju danas ovakvim tržišnim uvjetima, sa lošijom tehnologijom u jednom ruralnom prostoru gdje imamo problema na tržištu prehrambenih proizvoda sa plasmanom, da prežive od te poljoprivrede. Govorili smo koliko je važno njima pomoći. Ali vaša rasprava je bila usmjerena prema tome da njihove probleme i štetu koju nastaju moraju riješiti lovoovlaštenici i platiti upravo lovačke udruge i zakupci prava lova. A drugi dio rasprave je bio kako trebamo zaštititi lovovlaštenike te male lovačke udruge koje su siromašne. S druge, s treće strane imamo sve one potrebne obveze koje moramo regulirati kada je u pitanju zaštita prirode i obveze koje moramo ulažući financijska sredstva u rješavanju i provedbi tih direktiva uložiti u zaštitu naše prirode. I svatko tko je ukazao na bilo koji problem je, i u pravu. Ali upravo ovim zakonom smo stvorili potrebne preduvjete da dosadašnja praksa koju smo imali u području lovstva bude uređena na način da vrlo jasno propišemo procedure, a to znači prava i obveze svih koji koriste taj prostor. I ako budemo svi poštivali propise, ovako kako smo ih mi danas ovdje i pripremili, budimo sigurni da ćemo tada imati i rezultate. sedam dana prijavi štetu koji smatramo da nije dodatna obveza da u roku 7 dana prijavi da je pretrpio štetu. Kada po pravu dobrog gospodara svaki vlasnik poljoprivredne površine izlazi i odlazi na svoju parcelu da vidi da li mu je narastao korov da li se pojavila bolest ili štetnik, da li je pala kiša ne smatramo da on time ima dodatna izdvajanja. Ali ako je primijetio da je nastala šteta i ako je na vrijeme javio lovoovlašteniku pa pomogao je i sebi i lovoovlašteniku. Da se na taj način pokrenu mehanizmi koje imamo. A glavni mehanizam je da smo sve ovlasti zbog ubrzanja samih procesa prebacili na županije. Da županije u realnom kratkom vremenskom periodu, u roku dan, dva mogu izdati dodatne markice. Da mogu izdati dodatna rješenja i na taj način da preveniramo da smanjimo štetu. MI danas ne možemo izdvojiti toliko financijskih sredstava nema ih u proračunu ako nećemo direktno kontrolirati štete i rizike od šteta. To znači da moramo smanjivati brojno stanje. To znači da naše inspekcije moraju nadzirati kada u koje vrijeme se izvršavaju lovnogospodarske osnove i planovi. I ako se pojavi veći broj životinja, populacije na tome prostoru, da interveniramo kako bi je smanjili na onaj broj koji jednostavno pripada matičnom fondu toga lovišta i koje odražava prirodno bogatstvo samoga staništa. Smanjujući populaciju više mjera u kontroli i nadzoru provedbi onoga što smo u Zakonu predvidjeli izvršavanju lovongospodarskih osnova. Podjela rizika na sve čimbenike u ovome prostoru koji jednostavno su povezani sa lovstvom i poljoprivrednom proizvodnjom stvarajući dobre temelje da se promijeni sudska praksa. Ako ste propisali proceduru u kojoj je obveza lovoovlaštenika i vlasnika poljoprivrednih površina vrlo jasna onda ste osigurali mogućnost da se i na temelju drugih pozitivnih propisa može utvrditi krivnja i da tada ti procesi ne idu dalje. Kada smo govorili o privatnim lovištima, gospodin Đakić je tu bio najbliže pronalasku najboljega rješenja. Mi bi htjeli da imamo okrupnjelu proizvodnju na način da svaki vlasnik poljoprivrednog zemljišta bude i koncesionar ili zakupnik prava lova. I da odgovara za štetu koja nastaje na njegovim poljoprivrednim površinama. Ali govorio sam o nekom tradicijskom kronološkom nasljeđu koje imamo. Gdje imamo lovne udruge, gdje smo prostor koji su danas lovišta jesu formirana lovišta. Netko gospodari s tim lovištima i danas dajte jednome kako je to bio prijedlog, privatniku, vlasniku zemljišta lovište. S druge strane bilo je i razmišljanje da se bez suglasnosti lovoovlaštenika ne može dati privatniku da na svome privatnom lovištu ima pravo zakupa lova. Da li će ga on sam konzumirati ili će ga on dati nekom drugom u zakup to je njegovo pravo. Ali moramo početi s nečim što do sada u Hrvatskoj nije postojalo. A to je termin privatno lovište. To je lovište vlasnika tih poljoprivrednih površina. Da bih samo možda dokazao koliko je veliki problem u ove dijelu, gospodine Vlaović, kako ste i sami naglasili da mi danas u Hrvatskoj imamo oko 500 000 ha privatnih šuma a da imamo negdje između 400 i 600 tisuća vlasnika odnosno tih privatnih šumoposjednika. Pa kako bi sad bilo urediti na 600 500 tisuća ha privatnih šuma lovišta kada imamo nekoliko stotina, možda možda i milion čestica i toliko isto vlasnika. Kada govorimo o dijelu izmjene čl. 31. u strukturi prihoda treba prvo reći jednu stvar koja se dosada nije ovdje u oba čitanja raspravljala a to je pitanje prihoda županije koje su imali. Kolega je rekao da je bio pročelnik i zamjenik župana, bio sam i ja, jedan od najboljih. Znam koliko je važno da taj prihod završi u županiji. Ali u isto vrijeme su županije svih ovih godina imale prihod gdje je lovište bilo ustanovljeno na državnom zemljištu. I to je bio prihod županije. Ne smatramo da su županije time, sada ovim odredbama uskraćene za nešto što su imale. Država odnosno Ministarstvo poljoprivrede do sada je imalo samo 10% prihoda. Ali vidjeli samo da neke aktivnosti koje su do sada županije trebale napraviti su činile i radile sa velikim naporom ali nismo imali rezultata. A to je činjenica da su županije do sada mogle financirati police osiguranja i na poljoprivrednim usjevima i na štetama u prometu. Ali tamo, gdje je veliki rizik, tamo jednostavno sva sredstva županijskog proračuna nisu bila dovoljna da se pokrije taj rizik. Ali najgore je izgubiti lovoovlaštenika na tom prostoru, a to je danas počeo biti proces u Hrvatskoj. Ako izgubite lovoovlaštenika tada za sve štete u prometu i sve štete na poljoprivrednim kulturama će snositi osnivač lovišta, a to je županija ili za državna lovišta je to Proračun RH. Upravo svjesni svih tih posljedica nečinjenja ili možda sada u ovome važećem Zakonu kojem je jednostavno vrijeme nakon 10 ili 15 godina prošlo i više ne daje adekvatna rješenja morali smo donijeti Zakon koji mora dati vrlo jasnu poruku. A to je, da uređujemo područje lovstva, uređujemo sve potrebne postupke kako bi sačuvali i divljač i prirodu i lovoovlaštenike a najviše da sačuvamo vlasnike poljoprivrednih površina na način da ćemo im propisati proceduru i dati im mogućnost s jedne strane da kao vlasnici svoga zemljišta dobiju pravo lova i da čuvaju svoje usjeve a s druge strane da im se uredi mogućnost u postupcima da vrlo jasno i transparentno može im se jamčiti da će im se nadoknaditi šteta. Lakše je sanirati, isplatiti štetu koja je nastala u 7 ili 10 dana nego kada šteta nastaje 6 mjeseci ili cijelu vegetaciju. I to je jednostavno jedan dio preventive koju želimo uvesti u praksu. O tome čiji će zapisnik biti pa vi znate da smo mi predvidjeli da lovačke udruge imaju svoje komisije, da jedinice lokalne samouprave imaju komisije za procjenu šteta. Sigurno da bilo koji dokaz koji postoji između dva partnera je dobar dokaz ako se žele dogovoriti, ako se ne žele dogovoriti onda ni sudska praksa ni prvostupanjske presude ne daju rezultate, a nama je bio cilj da izbjegnemo upravo takve situacije. I zato smo se odlučili da kroz izmjenu strukture prihoda Ministarstvo poljoprivrede sada naplaćuje 50% sredstava s vrlo jasnom namjerom da sva sredstva budu usmjerena u osiguranju rizika koji nastaju u lovištima. Mislim da smo riješili dobrim modelom osiguranje šteta na prometnicama, sačuvali naše sugrađane i rasteretili pravosuđe da ne mora voditi dugotrajne postupke koji ne daju rezultate, a da kroz sadašnje aktivnosti provedbe ovoga zakona i zato vas ja molim da zaista razmislimo o važnim posljedicama donošenja ovoga zakona, a to je da se smanji rizik. Jel mi ako smanjimo rizik i ako utvrdimo procedure, ubrzamo način odlučivanja i postupanja na terenu, smanjit ćemo financijske izdatke, a tada će ti financijski izdaci prihvatljivi i za osiguranje preko trgovačkih društava koji su spremni ući u takav paket. Moramo mjeriti tehnički rezultat, moramo vidjeti da kroz policu i premije dobijemo održivi iznos da ne moramo imati praksu koju smo imali posljednjih godina, a to je da se sva osiguravajuća društva u jednome lovištu izmjene, zato što lovoovlaštenik više ne može financijski pratiti svoje obveze. I zato vam se zahvaljujem na kraju za zaista iscrpnu raspravu, pomogli ste nam i u prvome čitanju, da zaista prepoznamo one najvažnije segmente ovoga zakona koje želimo urediti u interesu svih koji koriste …/nerazumljivo/… prostor, a prije svega za hrvatsko lovstvo, za sve naše poljoprivredne proizvođače i prema i za one obveze koje smo preuzeli kada smo postali članica Europske unije, to je naš okvir zakon u ovom trenutku daje dobru podlogu i pretpostavke, a vodit ćemo računa da ovo nije jedini zakon koji određuje ovo područje, da kroz sve zakone koji će sada dolazit u proceduru vodit ćemo računa da odrednice ovoga zakona postanu i dio odrednica tih zakona koji direktno utječu u djelokrug ovoga prostora i ovoga sadržaja koji je danas i prezentiran kroz zakon. Evo, hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. Hvala lijepo, poštovani državni tajniče, da bili ste jedan od najboljih pročelnika, pa možda i zamjenika župana ali onda da je regionalna samouprava upravo svojim odlukama donosila odluke da zajednička županijska lovišta dobiju lokalne domicilne lovačke udruge i to najčešće po početnim cijenama lovozakupnine upravo da bi očuvali te lovačke udruge jer ti lovci su branili Hrvatsku svojim puškama i onda je red da u svojoj bašči svojem vrtu može izići u lov zbog smo to učinili, a sva ona sredstva od lovozakupnine koja su bili prihod županija smo opet nakon javnog poziva kad se vlasnici zemljišta nisu javili putem javnog poziva dodijelili udrugama za izgradnju lovotehničkih objekata, nabavu …/nerazumljivo/… i nabava divljači itd., sufinanciranje police osiguranja i i zato smo i predložili povećanje ne 10 nego 30% za županije jer ste im još dodatne obveze sad nametnuli. Mislim da je logično da ministarstvu ostane 30%, Ministarstvu financija 30%, a županiji 30% i da će se svi tu negdje naći …/Upadica: Hvala./… i da će lovstvo ići naprijed i to nam je cilj.

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. koji je u vezi s čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koji se odnose na drugo čitanje ovog zakona.